Nastavljamo objedinjenu raspravu po tri točke dnevnog reda 13., 14. i 15. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 861; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 863; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 862;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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. 31. siječnja 2013. godine Europska komisija predstavila je 4. željeznički paket čiji su glavni ciljevi uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti putnika željeznicom te otklanjanjem preostalih zakonskih, administrativnih i tehničkih prepreka u konačnici bi se rezultiralo i jačanjem konkurentnosti željezničkog prometa u odnosu na ostale vidove prometa. sukladno tome i na temelju smjernica za implementaciju direktive 4. željezničkog paketa Vlada je na svojoj sjednici održanoj u ožujku 2015. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivosti Hrvatskih željeznica u Europi te dala suglasnost društvu HŽ Cargo za sklapanje ugovora o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Tim odlukama osigurava se provedba projekta a sredstva iz zajma HŽ Cargo će koristiti i kroz komponentu 3 projekta koji će se provoditi kroz 4 godine. Iznos zajma povezan je sa financiranjem projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo iznosi 41,5 milijuna eura. Zajam je odobren na 20 godina uključujući 5 godina počeka. Cilj ove komponente je poduprijeti HŽ Cargo u povećanju operativne učinkovitosti i financijskog stanja kako bi pružao bolje usluge na financijski održiv način. To bi uključivalo aktivnosti u području strukture troškova radna snaga, stanje voznog parka i njegove organizacije tj. poboljšanje informacijske tehnologije. Navedeno bi uključivalo i sljedeće podkomponente a to je smanjivanje broja radnika, radna snaga bi se racionalizirala putem retroaktivnog financiranja otpremnina koji ispunjavaju kriterije danih nakon 10. svibnja 2014. godine i financiranje provedbe HŽ Cargovog plana smanjenja broja radnika za razdoblje 2015./2017. godine. U okviru ovog projekta također bi se mogle financirati službe potpore za pretkvalifikaciju i povećanje mogućnosti za nalaženje drugog posla uključujući i profesionalnu orijentaciju i savjetodavnu potporu. Zatim doprinos provedbi plana restrukturiranja koji bi uključivao tri glavne kategorije ulaganja i to periodično održavanje željezničkih vozila, stanje raspoloživosti i učinkovitosti voznog parka poboljšalo bi se periodičnim održavanjem i rehabilitacijom voznog parka. I zatim modernizacija i integracija informacijske tehnologije, operativno i financijsko upravljanje HŽ Cargom poboljšalo bi se putem investicija u informatičku tehnologiju pokrivajući cijelo društvo uključujući i sustav upravljanja voznim parkom, sustav i komercijalnog upravljanja.

Vlada je u ožujku 2015. donijela odluku o pokretanju postupka također za sklapanje jamstva između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi te dala suglasnost HŽ Putnički prijevoz za sklapanje ugovora o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Tom odlukom osigurava se provedba projekta, a sredstva iz zajma HŽ Putnički prijevoz koristit će kroz komponentu 2 projekta koji će provoditi kroz 4 godine. Iznos zajma povezan s projektom održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz iznosi 43 milijuna eura, a zajam je odobren na 18 godina uključujući 3 godine počeka. Cilj ove komponente je potpora restrukturiranju HŽ Putnički prijevoz u poboljšanju učinkovitosti poslovanja kako bi pružao bolje usluge na financijski održiv način što bi uključivalo aktivnosti u području strukture troškova radi snage stanja voznog parka i njegove organizacije. Navedeno bi također uključivalo podkomponentu, sljedeće podkomponente a to je smanjivanje broja radnika putem retroaktivnog financiranja otpremnine koji ispunjavaju kriterije dane nakon 10. svibnja 2014. godine i financiranja provedbe HŽ-ovog plana smanjenje broja radnika za razdoblje 2015.-2018. godine. U okviru ovog projekta također bi se financirale službe potpore za pre kvalifikaciju i povećanje mogućnosti za nalaženje drugog posla, uključujući profesionalnu orijentaciju i savjetodavnu potporu. Doprinos provedbi plana restrukturiranja koji uključuju tri glavne kategorije ulaganja su remont željezničkih vozila kako bi se povećala učinkovitost voznog parka, stanje i raspoloživost voznog parka HŽ Putnički prijevoz. Poboljšalo bi se rehabilitacijom i održavanjem. Zatim modernizacija, integracija i informacijske tehnologije, operativno i financijsko upravljanje HŽ Putničkim prijevozom poboljšalo bi se putem investicijama u informatičku tehnologiju pokrivajući cijelo društvo, uključujući i sustave upravljanja voznim parkom, prodaju karata, sustav komercijalnog upravljanja i slično. I studije i provedba preporučenih mjera za prilagođavanje poslovnih procesa reorganiziranom poslovanju i poboljšanje energetske učinkovitosti te za izgradnju kapaciteta upravljanja i restrukturiranja. restrukturiranja. Što se tiče HŽ Infrastrukture Vlada je također u ožujku 2015. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora te dala suglasnost društvu HŽ Infrastruktura za sklapanje ugovora o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Tim odlukama osigurava se provedba projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi, a sredstva iz zajma HŽ Infrastruktura koristit će planiranje i razvoj daljnjih investicija u mobilne kapacitete, infrastrukturu, odljev zaposlenika i retroaktivno financiranje. Zakonom se potvrđuje Ugovor o jamstvu kako bi njegove odredbe sukladno odredbama Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Sredstva zajma bit će na raspolaganju nakon što ugovor o jamstvu stupi na snagu. Ukupni troškovi povezani s financiranjem projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura iznose 79 milijuna eura. Prema uvjetima ponuđenima od strane EBRD-a HŽ Infrastrukturi zajam je odobren na 10 godina, uključujući lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Imamo nekoliko replika. Mirela Holy izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo zamjenik ministra je u svom uvodnom izlaganju govorio o učinkovitosti poslovanja. Ja smatram da se prema onome što smo mogli vidjeti i čuti ovdje ne radi ustvari o učinkovitosti poslovanja nego se ovdje radi o otpuštanju radnika i to da se ustvari ovim kreditom dobiva novac za otpremnine što je prilično tužno jer mi ovdje govorimo u samom nazivu ovog zakona govorimo o projektu održivih Hrvatskih željeznica. Ja tu ne vidim nikakvu održivost iskreno govoreći. unatoč kredita uprava HŽ Carga najavila je ukidanje cijelog niza usluga prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka reduciranje radnih vlakova te najavila otpuštanje 500 radnika. Naravno, osim gašenja 500 radnih mjesta dovodi se u pitanje opstojnost pojedinih lokalnih i regionalnih pruga, a naročito za male i srednje poduzetništvo poskupljuje trošak transporta odnosno povećava se udio troškova prijevoza u cijeni proizvoda te će se dodatno na taj način smanjiti konkurentnost gospodarstva. Ljudi sa željeznice upozoravaju da Austrija i Mađarska subvencioniraju prijevoz pojedinih vagonskih pošiljaka upravo kako bi njihovo gospodarstvo bilo konkurentnije, a mi se nažalost zadužujemo kako bismo mogli ugasiti radna mjesta, a kad radna mjesta ugasimo pitanje je tko će vraćati te kredite. Podsjećam ovdje da nažalost pružne građevine se zbog ne mudre politike Vlade Republike Hrvatske neće moći javiti za izvođenje radova na pruzi Dugo Selo-Križevci, ali javit ću se kasnije pa ću o tome više jer vidim da mi je vrijeme isteklo. **Antešić, Zdenko (SDP)** Točno je da jedan dio sredstava se koristi za otpremnine i zbrinjavanje viška radnika jer programom restrukturiranja nažalost se i smanjuje određen broj radnika u društvima HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz. Međutim, evo ja bih samo možda nisam u uvodu bio dovoljno, zapravo nisam iznio točne podatke u smislu evo konkretno za HŽ Infrastrukturu. U ovoj cifri od 79 milijuna eura koliko je odobren kredit za otpremnine je predviđeno 13,7 milijuna, za osiguranje željezničkih i cestovnih prijelaza to nam znate da godinama nam stradavaju već se dešavaju nesreće na nezaštićenim cestovnim prijelazima. I iz ovog kredita bi se osiguralo 10,7 milijuna. Zatim za obnovu i sanaciju tzv. kritičnih točaka na pruzi Rijeka – Zagreb 6,8 milijuna. Zatim obnova dionice Ogulin – Moravice 7,3 milijuna, signalizacijska tehnika na dionici Moravice – Rijeka 5,9. Zatim Zatim obnova dionice Varaždin – Čakovec 3,2, zatim izmjena skretnica električnih sustava podrške za sigurnost i signalizaciju na međunarodnim i domaćim koridorima 14,1. Zatim izgradnja i poboljšanje željezničkih kolodvora i stajališta 4,6. Zatim za projekt koji provodi Ministarstvo prometa i infrastrukture u sve tri komponente HŽ jedan i ostala tehnička pomoć i potpora u visini 1,6 milijuna. Dakle namjena zašto ovo iznosim. Namjena ovih sredstava je u potpunosti provedba direktiva, odnosno smjernica za Direktivu četvrtu željezničkog paketa, pa je i dio toga potrebno utrošiti i na zbrinjavanje viška zaposlenih, a dio za ove ostale stvari koje sam naveo u ovom obrazloženju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala.

O tome ću ja nešto više govoriti u svojoj raspravi u ime kluba. Međutim, jedno ključno pitanje na koje niste odgovorili u svom uvodnom dijelu, a mislim da ste trebali, a to je kolika je cijena ovog kapitala. Ovdje piše varijabilna kamatna marža, koliko ona u ovom trenutku iznosi?

Hvala. Ivan Šuker, replika. Izvolite. Ušli u zadnje polugodište četverogodišnjeg mandata i donosimo odluku da se za restrukturiranje željeznica i obično održavanje željeznica sveukupno zadužujemo 163,5 milijuna eura od čega jako dobro znamo da sva tri kredita će pasti na teret državnog proračuna i da neće bit vraćen iz uspješnog poslovanja željeznice već će biti vraćen iz poreznih prihoda na teret građana i privrednika. Ja sam danas ipak očekivao kad netko predlaže u zadnjem polugodištu mandata da se reče a kakvo je stanje na željeznici. Koji je razlog da u zadnjem mandatu ulazimo u restrukturiranje, a ne u prvom mjesecu početka mandata. Da to su najveći problemi. Mi nismo čuli ni jednu uvodnu riječ predlagatelja o stanju u željeznici i koji je razlog ovakvog stanja. I onda se nemojmo čuditi da imamo negativne stope rasta. Cestogradnju smo napustili u ranijim periodima, željeznica je trebala biti jedna od infrastrukturnih ulaganja ministarstava nadležnih za promet koji je trebao itekako zaposliti građevinski sektor, itekako zaposliti i elektroindustriju, motornu industriju, da ne govorim i onu za proizvodnju teških To je naš najveći problem, željeznice nisu odigrali ulogu razvoja, nego ulogu rušenja i stvaranja deficita u proračunu. Hvala. Da li izvjestitelji Odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika nezavisnih ljevičara Mladen Novak. Izvolite.

kolega Linić sad rekao u svojoj replici to je u suštini ono o čemu sam ja htio govoriti i o čemu ću govoriti. ne dižemo mi, mi smo, država je jamac tri firme u državnom vlasništvu dižu kredite mada moram priznati da prvo što mi je zapelo za oko je sam naslov u kojem stoji: "Za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica." Hrvatske željeznice kao takve više ne postoje i to ako se ne varam negdje od sredine 2012. godine kada smo ukinuli holding. To je po mom mišljenju, a i tad sam upozoravao na to bila od najvećih mogućih grešaka koju smo napravili. Upozoravao sam čak i na sjednicama odbora ministra da je to katastrofalan potez, da puno jače željezničke uprave u puno jačim državama ne idu za tim rješenjem, jer na kraju krajeva to rješenje nije pod moraš direktivom nego je kao alternativa ostavljeno. mi smo, čak štoviše ministar je to branio da će ne znam čime i kako moći prisiliti i Njemačku državu da ona svoje željeznice podijeli na tri dijela. Ne znam na koji način mi nekoga možemo prisiliti jer smo stvarno s druge strane ako njemački ministar prometa kaže da nema te sile koja će ga natjerati da podijeli tu jednu firmu u tri firme i da je to sulud potez onda ne vidim zbog čega smo mi srljali u to? Isto tako zamjenik je u uvodnom dijelu spomenuo ovaj famozni četvrti paket. Ali baš je bilo zgodno čitati izvješće koje smo dobili kao članovi odbora u kojem stoji da je recimo predstavnik Slovenije se pobunio i rekao da taj četvrti paket definitivno znači uništavanje malih željeznica, željeznica malih država a da mi pri tome o tome šutimo. Oni kao Slovenci su se pobunili i tražili da se nađe nekakvo drugo rješenje, da je ovo rješenje koje pogoduje isključivo jakima i velikima. Postavio sam pitanje ministru, našem ministru, koji je stav Hrvatske vlade po tom pitanju da li ćemo mi odšutjeti taj dio, odnosno već smo ga odšutjeli, ali zbog čega? Da li smo mi u svojim očima velika željeznička uprava ili smo od strane Vlade i ministarstva već otpisani kao željeznička uprava odnosno ova tri segmenta koja imamo? S obzirom na način na koji se postavlja resorni ministar i na njegovu upućenost u problematiku ja sam više nego siguran da smo mi donijeli odluku o tome da nama barem jedan segment apsolutno više ne treba. taj jedan segment je HŽ Cargo. I slušam i čitam kredit za HŽ Cargo 20 godina. Zamjeniče ministra vjerujete li vi da će HŽ Cargo postojati za 20 godina? lijepo. Ja sam mislio da čovjek u tim godinama ne vjeruje u bajke ali izgleda da ima nas još koji nismo odrasli. Neće od HŽ Carga nažalost na ovaj način biti ništa ni do kraja mandata, a kamoli za 20 godina. Imamo u sva tri kredita stoji da ćemo za zbrinjavanje kadra. Budimo iskreni to je čisto uništavanje tih firmi. Tjeranje sveg onog kadra što postoji i da još nešto ako ga još ima, ima još nešto, koje ima znanje, koje ima kvalitetu, koje zna što bi trebalo napraviti u HŽ-u kompletnom se sustavno vrši negativna selekcija. Sustavno se vrši negativna selekcija, šikaniraju se i progone ljudi koji nešto znaju i vrijede, koji imaju nekakva iskustva, protežiraju se ljudi koji su došli jučer iz nekakvih čudnih firmi i pri tome ih se proglašava jako uspješnima. A neki od njih su došli iz firmi koje su radile u dvije firme. Obje su financijski uspješne. I ko za vraga i jednoj i drugoj piše da su likvidirane, financijski doživjele kolaps. To su uspješni kadrovi koji su dovedeni u HŽ da spase HŽ. Pa dođe čovjeku da zavapi nemojte me spašavati! Ali idemo malo i u analizu utroška ovih sredstava za konkurentnost. Pa recimo pretpostavljam da svi znaju da normalno HŽ lokomotive HŽ Carga ne mogu napustiti prostor RH. Nemaju homologaciju, ne mogu ni na jednu prugu. Imamo stare lokomotive, 40 godina u prosjeku, jednostavno van mreže Hrvatskih željeznica ne mogu. S druge strane sve zemlje u okruženju, pri tome mislim na ovo što nam je sjeverno i zapadno, imaju suvremene lokomotive koje mogu itekako ulaziti na naše pruge i pri tome imaju performanse koje su vjerovali ili ne ali gotovo dvostruko bolje od naših. Pa recimo početkom ožujka 2012. godine, tadašnja još uprava holdinga, donijela je potpuno suludu odluku o odustajanju od već dogovorenog i sa Ministarstvom financija, ja mislim da ste vi bili ministar financija nekako u to vrijeme, usuglašenog kredita u iznosu od 80 milijuna eura pri čemu je 10 milijuna eura trebalo biti za otpremnine, a 70 milijuna za kupnju 15 višesustavnih električnih lokomotiva snage pazite barem 6,5 megavata. A inače najjača naša je nešto preko 3,5. Znači dvostruko jače lokomotive koje sigurno imaju, kupovina takvih lokomotiva sigurno ima logičko obrazloženje. Ali što mi sad radimo s ovim kreditom? Mi ćemo izvršiti na dvije električne lokomotive srednji popravak, na sedam električnih lokomotiva veliki popravak, na tri manevarske lokomotive veliki popravak, srednji popravak na pet dizel električnih lokomotiva. Nije to, ali je slično. E sad, 40 godina stare lokomotive idu na idu na nekakav popravak koji bi ih trebao osposobiti da budu konkurentne. Gdje i kome? S druge strane ne znam tko je, čini mi se čak da je kolegica Holy spomenula ukidanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka. Ako je točan moja informacija uprava je izdala da ne kažem dekret o tome da se napuštaju pojedinačne pošiljke. Znači mi ćemo samo vozit tzv. mašutne vlakove, monolitne vlakove koji su složeni svi od istih vagona, evo kolega je radio na željeznici pa znam da zna o čemu pričam, je problem u nečem drugom. Ako će se to vozit u tranzitu a uglavnom preko 50% je tranzita onda mi tu nismo konkurentni i nemao šta tražit u sučeljavanju sa drugim operaterima. Ako će se to voziti unutarnji prijevoz kao što je recimo prijevoz od Kutine do Vukovara, govorim o nizinskoj pruzi, pruzi koja je na ravnici, e onda ćemo to oduzet HŽ CARGO-u i to ćemo dodijelit nekakvom privatnom operateru jer tu zarada ipak postoji. A ukoliko je prijevoz iz Kutine za Šibenik i riječ je o brdskoj pruzi gdje je omjer 1:7, znači između elektro i dizel vuče, e onda ćemo to dodijelit CARGO-u. Pa ako nekome od nas netko stavi vreću cementa na leđa, ma nema šanse da tržimo uopće, a kamoli još ako nam stavi konkurenciju nekog mladog atletičara kao što nama ulijeću ovi sa strane. A onda imamo još jedan biser, pa smo kod podjele lokomotiva podijelili ih tako da ajmo reć budem kontra podijeljeni, pa je HŽ putnički prijevoz ugovorom jednom privatniku dao na raspolaganje svoje lokomotive koje po svojim performansama više odgovaraju za prijevoz teretnih vlakova i te, to je bio uvjet da taj operater se uopće može registrirati. Pazite, čovjek dođe operater koji nema svoje vagone, koji nema svoje lokomotive, koji nema svoje zaposlenike ali ima ono što mu treba, ima ono što mu treba registrira se na konto toga, dobije licencu i preuzme prijevoz tereta od CARGO-a. Ali koji prijevoz? Samo onaj koji je njemu interesantan i normalno ima insajdere u CARGO-u i možemo vozit po jednu lipu po toni jeftinije i već se to osjeti. Ali da se ja ne bi vezao samo na HŽ CARGO, imamo mi, koliko projekata ima HŽ infrastrukture od kojih se odustalo? Koliko ih ima koji su namjerno poništeni? Koliko ih ima koji su, čiji su rokovi prošli? Što je sa, išli smo sa rekonstrukcijom nekakvih kolodvora, što je s tim? Pa recimo jedan od kolodvora je kolodvor iz kojeg putujem ja Sisak. Koliko godina već stoji raskopan, ne radi se ništa? Zbog čega, zašto? Što je sa prometnom povezanošću i omogućavanjem korištenja vlaka kao prijevoznog sredstava iz područja koji su recimo od Siska južnije? Imate zgodno rješenje ujutro možete otići odozdo, ali se nemate s čime vratiti. Ko će vam kupiti mjesečnu kartu i putovat na takav način da mora ujutro se dovest do Siska od ne znam Kostajnice ili od Dubice i iako mu vozi vlak jer popodne nema s čim nazad? Pa to je tjeranje ljudi, to je jednostavno, imam dojam da se sustavno radi na tome ajmo što više putnika i tereta otjerat sa naših pruga, ali to nije moj dojam, to su zvanični podaci pa ja vjerujem koji su i vama dostupni podaci o broju, o drastičnom smanjenju broja prevezenih putnika, ali i prevezenih tona. Možda nije s goreg podsjetit i jedan od većih projekata našeg ministra a to je Gredelj. To je stvarno njemu na diku i ponos. Ako se ne varam to je bilo u onom trenutku poslije one famozne večere, ručka šta je već bilo za 10 tisuća kad je komentirao da će bez imalo grižnje savjesti podijeliti otkaze odnosno otjerat u stečaj firmu sa 3,5 tisuće zaposlenih. Što je sa informatičkom opremom koja postoji već godinama? Sad vidimo ovdje silni novci idu za informatičku opremu. Što je signalno sigurnosnim uređajima koji postoje i vjerojatno više nisu upotrebljivi, ako se ne varam u Kninu su bili uskladišteni? Što je sa uređajima za prodaju karata po koje se ako ne varam čak u Kanadu išlo? Uređaji, mobilni uređaji za kontrolu i prodaju karata, ti uređaji su kupljeni, postoje ali to nije pitanje vama, što je sa prijavom državnom odvjetništvu koja otprilike sad negdje slavi godinu dana koja isto ima financijsku težinu pa pitanje je dal bi ovoliki iznosi morali biti u ovim kreditima? Hvala vam lijepa. Poštovani kolega, pa ja ću se nadovezati na ono što ste rekli o vagonskim pošiljkama. Dakle ukidanje prijevoza pojedinih vagonskih pošiljaka posljedica je odluke HŽ-a Infrastrukture da za 25% digne cijenu određeni trasa što je analogno cestarini. Pored toga država ne potiče pojedinačnih vagonskih pošiljki, a kao što sam u već u prethodnoj replici rekla za razliku od Austrije i Mađarske pa je jasno da je državna politika uzrok gubitka roba na željeznici i to u korist cestovnog prijevoza što ste i vi u svojoj raspravi naglasili. To je ekološki i energetski štetno, a kumulativno ekonomski jer se na taj način podiže cijena transporta. Za HŽ Cargo takva politika je dvostruko štetna, zaoštravanjem konkurencije na prijevozu profitabilnih maršrutnih vlakova HŽ Cargo će izgubiti dio tereta što će uzeti mali privatni prijevoznici što ste post također naglasili i koji se ne bave logistički zahtjevnim prijevozom pojedinačnih vagonskih pošiljki pa mogu biti i daleko jeftiniji. Podizanjem cijene trase uz izostanak subvencije za pojedinačne vagonske pošiljke taj segment će se na željeznici sasvim ugasiti i posve prijeći na ceste. Pa se može steći dojam da je to ustvari i namjera hrvatske Vlade. No kada bi država subvencionirala prijevoz pojedinih vagonskih pošiljki HŽ Cargo ne bi samo zadržao sadašnji udio već bi se još mnogo više robe vratilo s ceste na vlak i kada bi se na pola robe vratilo s ceste na vlak ne bi se trebalo dizati ovakve kredite za zbrinjavanje radnika HŽ Carga, prijevoz robe za korisnike bi bio jeftiniji te ekološki i energetski mnogo prihvatljiviji, a sličan učinak imala bi i naravno obnova pruga. Osim zapošljavanja pružnih građevina, cjelokupne građevinske operative prijevoz putnika robe bio bi brži i jeftiniji što bi povećalo broj putnika i količinu prevezene robe, a time bismo mogli i spasiti HŽ odnosno ove tri kompanije koje

Započet ću od onoga s čim ste i vi počeli. Nije to samo uništavanje HŽ CArga odustajanje od malih pošiljki, nažalost to je uništavanje i privrede jer nemaju svi privredni subjekti potrebu za 30 ili 40 vagona otpremu sa jednim vlakom. Ako su osuđeni na onaj skuplji vid prijevoza onda to njima opterećuje i poslovanje. No međutim ima i onih niskotarifnih roba koje je neisplativo voziti kamionima tipa rasutih … koji opet nemaju nije uvijek potreba za 10, 15 vagona. Ponekad je potreba prevesti jedan ili dva vagona. Ali to je uništavanje u tom slučaju i privrede. Ono zbog čega dijelom čak i vjerujem u bajku o opstanku HŽ Carga je jednostavno tehnološki proces rada. A to je da manipulativne radnje na kolodvorima mora netko izvršiti. To su radnje od kojih ne možete opstati, od njih ne možete živjeti, ali i one su neisplative operaterima. Ali ćemo ih mi morati zadržati i ostvarivati na njima gubitke zato što su oni jednostavno potrebni kao servis, to je naša obaveza na kraju krajeva kao servis tim operaterima koji će uzimati samo ono što je isplativo. I onda normalno da nijedna firma ne može poslovati uspješno ako joj uzmete ono što je isplativo, a prisilite da obavlja ono na čemu stvara čisti gubitak. I zahvaljujem na podsjetniku za pružne građevine, to je jedan od većih bisera jel imamo za primjer Sloveniju i slovenske željeznice gdje su riješili sasvim drugačije i 230 milijuna eura koliko je težak taj projekt bi u tom slučaju radila građevinska firma koja je iz Hrvatske. replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Novak slušam ja vas već tko za koliko puta, a i vi mene i hvata nas obojicu, ja mislim i ovdje sve u Saboru koji su dobronamjerni hvata nas očaj jer kome mi zapravo ovdje govorimo? Što taj ministar uopće čuje? Jeli njega od Boga strah kada sve ovo suvislo i jasno ukazuje na uništenje i propast Hrvatskih željeznica? U U našem lokalnom tjedniku u Slavonskom Brodu izišla je velika slika na naslovnici kako će ona lokomotiva koja stoji kao spomen na proizvodnju lokomotiva u Đuri Đakoviću poslužiti za novo snimanje filma o Winnetou u Hrvatskoj kao posebno dostignuće Đure Đakovića. Drugo. Sada mi se javlja čovjek iz Kapele dečko koji je prije tri godine završio školu za strojovođe ovdje u Zagrebu. Pet generacija strojovođa završenih nije dobilo priliku da izvrši autorizaciju svoje škole od otprilike šest mjeseci da bi se mogli zaposliti kao strojovođe. To je preko 100 mladih ljudi, a kaže zapošljavamo mlade. Zapošljavate vraga. 100 ljudi koji su završili za strojovođe stoji i sjedi kod kuće ili će ići u Njemačku raditi Deutsche Bahn druge nema, zato što Hrvatska država im ne može omogućiti ni autorizaciju. Istovremeno oni koji su dobili otpremninu i restrukturiranje i dobili po 200 tisuća kuna rade za ove operatere male u Cargu, dobili su otpremninu, otišli u mirovinu i sada ih angažiraju ove male firme što kaže Mirela Holy za … jer ovi mladi ne mogu dobiti nisu autorizirali svoju školu koju su završili. Treće. Što su ovi krediti odnosno jamstva? Pa jamstva za konačno uništenje Hrvatskih željeznica jer Cargo ima poček od pet godina, a za to vrijeme će Cargo i nestati pa tek onda počinje otplata kredita. To je taj poček od pet godina. I onda kaže ovako, kredit se otplaćuje na 20 godina uključujući i period počeka. To znači zapravo 15 godina ne 20. Da li se naš ministar boji Boga? Ne znam, to ćete njega pitati. Ali nebitno je da li je on ateista ili nije ateista ateista ali činjenica je da je ovo po mom mišljenju zločin prema sustavu Hrvatskih željeznica ali i prema vlastitom narodu. Taj čovjek čega se primi to sve vrlo efikasno uništi. I moram mu priznati da je temeljit u Pričate o ljudima, pa ja koliko znam ako su podaci s kojima ja raspolažem točni u ovom periodu i do konca ove godine uključivo do konca ove godine 8 tisuća ljudi je otišlo iz sustava ili će otići. Spomenuli ste DB Deutche bank, danas mi se javio, evo slučajno sreli smo se na hodniku kolega Šuker i ja u trenutku tog razgovora. Javio mi se prometnik vlakova koji daje otkaz na Hrvatskim željeznicama i ide raditi u Njemačku, biti će na DHL-u raznosač pošiljki. I to je bolja perspektiva nego ova Prijem kadrova u HŽ infrastrukturu ja ne znam kada je zadnji puta primljen neki prometnik vlakova, ja stvarno za taj slučaj nisam čuo, ne znam za to, ali s druge strane znam da ima problema sa radom pa se onda, izmišljaju se tople vode, ukida se noćni rad pa onda ukidanje noćnog rada samim time proizlazi da mora se ukidati vlakovi jer nema tko raditi u tom periodu. Pa to jedno s drugim veže. Ali to je sustav spojenih posuda koji je, koji kreće u krivom pravcu. Umjesto da jedan drugog veže i povlači u pozitivnom, oni jedan drugog vežu i povlače u negativnom. Ovo što sam rekao na početku da je ukinut holding, mi smo napravili tri bratoubilačke firme, to se ne zna tko kome više podmeće i tko protiv koga više radi. Umjesto da imamo jednu jedinstvenu firmu koja ima holding koji je čvrst holding. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Tomislav Klarić, replika. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Novak, meni je a vjerujem i vama i svima nama koji smo govorili o HŽ-u u ovome Saboru već pomalo smiješno govoriti jedno te iste stvari. HŽ u posljednje 3 godine a i ovo ministarstvo na čelu sa Hajdaš Dončićem se postavilo na to da HŽ predstavlja jedan bezdan u kojem se slijeva rijeka novca kojom jednostavno pokušavaju na neki način poravnati taj bezdan međutim on se nikako ne može …/Govornik se ne razumije./… Postavili ste čitav niz pitanja što. A i ovo na kraju što niste uspjeli reći, postavili ste i pitanje i što je sa ovom prijavom od smijenjenih članova uprave HŽ-a infrastrukture Darkom Peričićem, Nikolom Ljubanom, Markom Carom, Rene Valčićem koji su optužili direktno ministra Dončića za štetne odluke od preko 100, a ja sam siguran da je tih štetnih odluka na stotine milijuna eura. Što sa prugom, sa željezničkom prugom Zagreb-Rijeka koja je od ključnog, vitalnog interesa za razvoj riječke luke u kojoj su utučeni isto tako milijuni eura, dolara, ne znam više čega sve ne samo za kontejnerski terminal gdje HŽ ne može prevući niti jednu trećinu onoga što se prevozilo i za vrijeme rata, samo kolodvor Škrljevo je dnevno slagao po 20 Bakar, Šojići, …/Govornik se ne razumije./… i iz dijela industrijske zone. U ovom trenutku imamo stihijske investicije koje od nečega pokušavaju napraviti nešto. Jedino što je napravljeno izrealizirani su projekti ove Vlade oni koji su bili pripremani nekoliko godina prije, ove vučne stanice EVP Plase, promijenjen željeznički most u Fužinama, napravljen sustav vuče od Rijeke do Moravica koje se hvala Bogu radio već 20 godina. I novac se dalje uzima i opet se uzima kredit. Govorio je ministar Dončić koliko se ja sjećam prije 2, 3 godine, pompozno je najavljivao željezničku prugu i to trasom još one koja je bila planirana za vrijeme Austro-ugarske od Delnica do Fužina i tunel od Fužina do budućeg nekakvog kolodvora Zlobin. Od toga ništa, gdje su projekti? Što se radilo, što se pripremalo, što se odrađivalo da bi se uopće krenulo u realizaciju te ravničarske pruge?

svako malo kada je na redu željeznica da raspravljamo i uvijek konstatiramo jedno te isto, ne bih se ja složio da je smiješno nego je žalosno. Ovo je stvarno Bogu za plakati. Spomenuli ste slučaj prijave DORH-u. Ja znam da iz ovog ministarstva nitko ne može niti smije odgovarati o tome ali interesantno je da, imali smo ne tako davno raspravu ovdje o izvješću državnog odvjetnika, i tada smo konstatirali da li se nama svaki puta mora desiti da netko postane politički mrtvac pa da ga onda DORH stvarno aktualizira kao nekakvog aktera u priči. I da li svaki puta i kada imamo sumnje se ne reagira kada imaš stvarne naznake nego se mora čekati da se stvarno događaj odvrti do kraja, da bude nešto uništeno, upropašteno pa tek onda eventualno se netko sjeti reagirati. Spomenuli ste vi i prometne pravce. Što je sa remontom pruge Dugo Selo-Novska? Što je sa remontom pruge Greda-Sunja-Novska? Što je sa projektom izgradnje nove pruge Svet Ivan Žabno-Gradec, natječaj treći puta je li tako? Dobro onda, onda netko nekom kroz medije laže. Šta je sa izgradnja drugog kolosijeka Dugo Selo-Križevci? Što je sa svim tim prometnim pravcima? Što je sa svom ovom problematikom? Ja ne očekujem odgovor od vas da budemo na čisto niti vas prozivam osobno ali je ponašanje našeg ministra, sjetite se na sjednici Odbora, ja mislim da ste vi bili prisutni koje je to ponašanje. On nema, ne nalazi za shodno da odgovori na jedno jedino pitanje. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Nakon što vladajuća većina izglasa ove tri odluke hrvatski vanjski dug će se povećati za 163,5 milijuna eura. Isto tako, možemo reći da definitivno sa tom odlukom i deficit se povećava, dakle glavnica plus kamate negdje po prilici za milijardu E sad, kolegice i kolege, ne znam koliko je tko pogledao ove materijale, međutim Saboru je serviran materijal koji je od 95% teksta identičan u sve tri odluke. Identičan! Dakle, Vlada Republike Hrvatske se nije potrudila čak niti da obrazloži onaj dio reformi koji je obećala Svjetskoj banci. Jer da se razumijemo, ovakvi krediti nisu krediti koji financiraju reforme, nego su krediti za premošćenje likvidnosti, a zauzvrat morate provesti određene reforme. To su krediti koji se dobivaju od Svjetske banke. I prema tome, ministarstvo je nešto napisalo Svjetskoj banci da će napraviti. Međutim, vrlo je interesantno da Svjetska banka, a to vam je po prilici na dvadesetoj stranici ovih svih materijala u tzv. prilogu jedan u sva tri materijala piše identično isti tekst, potpuno isti. Nisu čak ni zarez promijenili. Ali onda imate na 22. stranici, tzv. prilog dva izvršenje projekta gdje se definira što bi tko trebao napraviti. I dakle, temeljem takvog materijala Vlada očekuje podršku za povećanje vanjskog duga za 163,5 milijuna. Međutim, da li je to sve ne računajući prethodne godine što ove godine Vlada je dala HŽ-u i koji rezultati su kao što reče kolega Novak skoro 10000 ljudi manje zaposlenih u Hrvatskim željeznicama. Međutim, u HBOR-u još uvijek visi kredit od 820 milijuna kuna za nabavku onih famoznih lokomotiva koje je predsjednik Vlade tako pompozno najavio prije nekoliko mjeseci. Međutim, taj kredit još uvijek nije odobren u HBOR-u jer za taj kredit Vlada ne može dati jamstvo, a željeznice ne mogu dati dovoljno kvalitetan kolateral za 820 milijuna HBOR-u da bi se taj kredit mogao realizirati. Nemojmo zaboraviti kolegice i kolege da prije po prilici tri godine vladajuća većina je u ovom Saboru donijela odluku da se Hrvatskim autocestama uzme 20 lipa od 60 lipa od cijene goriva koju plaćamo svaki put kad točimo gorivo. To je na godišnjoj razini negdje oko 450 milijuna i kao to ide HŽ Infrastrukturi za izgradnju izgradnju i poboljšanje željezničke infrastrukture. Koje su se to investicije dogodile u protekle tri godine, ali se zato dug Hrvatskih autocesta s osnova smanjenja ovih 20 lipa povećao umjesto da se smanjio za 140 milijardi kuna. Dakle, bilo je za očekivati da ćemo dobiti konkretno obrazloženje isto kao što je ja mislim kolega Linić rekao, logično bi bilo da se ova tzv. reformska sredstva traže na početku mandata. Međutim, tražiti potporu za ovakvo zaduženje Hrvatskih željeznica, a samim tim Hrvatska država, Hrvatske željeznice neće moći vratiti niti prijevoz, niti Cargo, niti Infrastruktura ovaj kredit na kraju mandata je u najmanju ruku neozbiljno. Međutim, ono što se trebalo dogoditi u Hrvatskoj je da kao što su Hrvatske autoceste bile generator gospodarskog rasta prije 11, 11, 12 godina tako je logična stvar bila u razvoju prometne infrastrukture da Hrvatske željeznice budu onaj inicijalni generator gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj koji je trebao početi prije 3 godine i to iz sredstava koja nisu naša. Za razliku od Hrvatskih autocesta gdje će dug trebati vratiti Hrvatske autoceste i građani Republike Hrvatske, ovaj bum u Hrvatskim željeznicama se trebao dogoditi sa nepovratnim sredstvima iz europskih fondova. Međutim, da li je Vlada pripremila projekt u stvari da li ga je realizirala. Jer ako se ne varam Ministarstvo pomorstva, prometa i razvitka tako se zvalo nekad to ministarstvo 2011. je napravilo praktički kompletne materijale temeljem kojeg se mogao napraviti kompletan program i zahtjev za povlačenje sredstava iz EU fondova, kako tada tako i danas. Nakon 4 godine praktički ni milimetra se Hrvatske željeznice u tom segmentu nisu pomaknule. Dakle, da se dogodila ta veza između Hrvatskih željeznica EU fondova pitanje je da li bi trebali povlačiti ova sredstva od Svjetske banke za ovo što se sad povlači. Da se dogodila ova veza sigurno bi određeni gospodarski subjekti, a prije svega tu mislim na Gredelj itekako u ovom trenutku radili i gradili kao što bi i stotine a možda i tisuće malih i srednjih poduzetnika radilo za te željeznice i sigurno bi generiralo gospodarski rast. Pa sigurno bi generiralo i robu i teret koji bi te željeznice prevozile. To je naprosto gospodarski jedan zatvoreni krug. Ali da bi se taj gospodarski zatvoreni krug dogodio moraju se stvoriti određeni preduvjeti i to ova Vlada nije napravila. Jer da je to ova Vlada napravila i nemojmo zaboraviti da smo mi 2011. praktički završili na nuli. Niti smo imali gospodarski rast, niti smo imali gospodarski pad. Gospodarski pad se dogodio u 2012. od 2,2%. To su činjenice, to je istina od koje se ne može pobjeći. I sad krivit nekog drugog zato što nisi bio u stanju donest odluku da li će prema Rijeci ići nizinska pruga ili neka druga pruga, pa nije bitno. To je stvar političke odluke i stručne ocjene i procjene šta je bolje. Možda je netko i smatrao da to treba biti nizinska pruga, netko drugi smatra ne treba bit nizinska, treba bit nekakva drugačija ali trebalo je napraviti tu drugačiju prugu. Ni ona se nije dogodila. Bez te nizinske pruge ili obnovljene ili nove pruge prema Rijeci nema niti rasta prometa u luci Rijeka, nema niti rasta gospodarstva u Rijeci koje servisira luku Rijeka. Dakle stalno vidite da se stvara nekakva međuovisnost, ali neko će vjerojatno danas reći da je za to kriv netko drugi, možda prije tri godine u ovo vrijeme je i mogao to reći, ali danas u ovo vrijeme se to ne može reći, danas je činjenica da je u Hrvatskoj vanjski dug porastao koliko je porastao, kao što je činjenica da Hrvatska ima najviši rast, najbrži rasta udjela javnog duga u BDP-u. To su sve činjenice, a to se sve događa zbog toga što ono što je trebalo biti generator gospodarskog rasta i naprosto su za to postojali svi preduvjeti Vlada nije iskoristila. Dakle sjetimo se priče sa privatizacijom HŽ CARGO-a, sjetimo se priče oko Gredelja, pa obećanja za ova 44 vlaka Končaru. Jer gledajte što će se dogoditi sa Končarom ako su se oni već pripremili za proizvodnju tih 44 lokomotive, a HŽ CARGO ili tko već drugi ne može dobiti kredit da kupi te lokomotive. Dakle opet imate problem, ali sad opet u jednoj drugo državnoj tvrtki jer u Končaru je država vlasnik preko 50%. vidite koliki problemi a mi danas sa jednim lakonskim materijalom kažem koji je za sva tri slučaja u 95% potpuno identičan treba li bi donijeti jednu tehničku odluku kao što se je donosilo prethodnih godina o povećanju vanjskog duga za 163,5 milijana. Kolegice i kolege, ja i vama i sebi postavljam jedno pitanje koliko ovako uzalud ububanih novaca u brodogradnju, u HŽ, u poljoprivredu u proteklih 25 godina od osnutka Hrvatske države a nažalost vidimo gdje nam je brodogradnja danas, vidimo na kojoj nam razini Hrvatske željeznice, sada kad kažem popratnim firmama tu mislim na Đuru Đakovića, tu mislim na Gredelj, pa i Končar i niz drugih malih i srednjih poduzetnika u RH koji su itekako radili za ove velike tvrtke ili poljoprivreda, gdje nam je danas? A možemo govoriti kad govorimo o javnom dugu RH i kad govorimo o vanjskom dugu RH onda bi vidjeli da samo ova tri segmenta pa sigurno čine preko 40% javnog duga jer na ovaj ili onaj način su se dali novci iz proračuna nažalost bez rezultata. Zašto to govorim, pa zato što nažalost po potpuno identičnoj praksi se donosi odluka za ovih 163,5 milijuna bez ikakvih obaveza i garancije da će se nešto u Hrvatskim željeznicama dogoditi i promijeniti. Jer kad pogledate ove materijale ili kad samo poslušate jedan dio što je zamjenik ministra govorio što će se realizirati iz ovoga kredita od 79 milijuna za HŽ infrastrukturu onda vam je to potpuno jasno da to revolucionarno neće ništa promijeniti. I za kraj, Pružne građevine vrlo interesantno da netko u ovoj Vladi kontinuirano priča da temeljem ovih ili onih zakonskih odredbi Pružne građevine se ne mogu natjecati zato što su poduzeća kćer Hrvatskih željeznica. Pa zar ne bi bilo logičnije ako imaš jedno poduzeće koje je uspješno, koje imat tehničku opremljenost, koje ima stručne ljude, koje može izuzetno kvalitetno raditi pa kao što si HŽ holding podijelio na onih 18 firmi, pa zar nije logično da recimo te Pružne građevine su postale firma u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske neovisno o HŽ-u, jer mogli su postati firma Jadrolinije, nebitno je čija, pa umjesto da nasipa more, radit će pruga ali neće imati tu zakonsku prepreku da je tvrtka u vlasništvu Hrvatskih željeznica da se ne može javiti na natječaj. Dakle, samo promijeniti vlasnički odnos a promjena vlasničkog odnosa je samo jedna tehnička odluka Hrvatske vlade. I ta tvrtka se bez problema javlja na natječaj i dobiva posao i vrlo teško će to tvrtki u Hrvatskoj netko drugi konkurirati, vrlo teško. Ali ne, mi ćemo taj posao dati nekome drugome da ga radi u Hrvatskoj, mi ćemo podići kredit, mi ćemo taj kredit vraćati a i konzultantske usluge i izvođenje radova ćemo povjeriti nekome izvana. Jer za ovu priču i za ovaj problem sa Pružnim građevinama nam nitko nije kriv, nitko nam nije kriv. Recite mi koji je razlog i koja prepreka je da te Pružne građevine nisu postale samostalno poduzeće ili poduzeće u vlasništvu nije bitno koga? To je totalno nebitno, samo da nisu u vlasništvu Hrvatskih željeznica i da im to ne bude krunska smetnja za javljanje na natječaj. Ili je razlog daleko dublji a to je netko drugi mora dobiti posao, netko drugi mora raditi, netko drugi mora okrenuti stotine i stotine milijuna novaca koji će vraćati hrvatski porezni obveznici. I to je ustvari pravi razlog. Jer kad to ne bi bio pravi razlog, onda bi se dogodila promjena vlasničke strukture. Dakle, kolegice i kolege, završit ću s onim s čim sa počeo današnji dan. Javni dug RH je rekordno visok. Vanjski dug RH je došao na najveće razine u povijesti što se tiče učešća države. Najveći generator porasta vanjskog duga RH je država, a vladajuća većina će sigurno donest odluku da taj vanjski dug poveća za 163,5 milijuna eura. I naše ne ovakvim odlukama nije ne Hrvatskim željeznicama, nego je ne ovakvom materijalu. Ne mogu tri potpuno identična materijala biti za tri potpuno različite firme, naprosto ne mogu. I HŽ infrastruktura, i HŽ prijevoz i HŽ CARGO se po nečem razlikuju. Pa na kraju krajeva ako se čak i radi o opuštanju radnika postoji razlog zašto HŽ infrastruktura ih otpušta, zašto ih HŽ prijevoz otpušta, zašto ih HŽ CARGO otpušta. ali ne mogu biti potpuno identični materijali. Pogledajte si neovisno o ovom tehničkom dijelu koji je rađen sa Svjetskom bankom pogledajte uvodni dio koji je napisala Vlada Republike Hrvatske, osim tri rečenice na četiri stranice teksta potpuno identičan materijal. I to je razlog zbog takve neozbiljnosti, a ne zbog Hrvatskih željeznica i neodgovornosti Vlade klub HDZ-a ne može podržati prijedlog za ove tri točke dnevnog reda. Hvala lijepo. Kolega Šuker ovih dana svi smo u nekakvim brojkama i svi govore različito. Nedavno su izašli sa podatkom iz Vlade da su dobiti javnih poduzeća u 2014. 47 javnih poduzeća 2 milijarde i 720 milijuna kuna. Svi pozdravljamo što se to desilo. i 720 milijuna kuna samo HEP 2 milijarde i 470. Pitamo što rade? Vidjeli ste nijedna hidroelektrana, nema termoelektrane, nema gradnje, nema ničega, podigli smo cijenu struje i građani plaćaju, gospodarstvo plaća dobit se gomila. HŽ infrastruktura imamo rast prihoda po njihovom financijskom izvješću 63%, pazite 63%. O čemu se radi? Iskazuju dobit i to najavljuje potpredsjednik Vlade Grčić 19,8 milijardi. Uđemo na stranicu HŽ infrastrukture dobit 157 tisuća kuna. Svatko kaže svoj podatak. Minus je u 2013. bio 838 milijuna kuna. HŽ putnički prijevoz minimalna dobit, minus je bio u 2013. 362 milijuna kuna. HŽ Cargo gubitak 117 milijuna kuna. Imamo milijardu i 200 milijuna kuna gubitka i najedanput u godinu dana uz pad prometa putnika i pad prometa tereta imamo milijardu i 200 milijuna kuna praktički pozitivnog rezultata. I odemo malo dublje, što se to dešavalo? Znamo da smo promijenili trošarine, od 2014. su ušle u sustav 440 milijuna kuna. Gdje se to uspjelo sve ostalo namiriti? Gdje, što to radi tamo? Imamo zaduženje koje u 2013. na 2014. povećano sa milijardu i 122 na 2 milijarde i 111 milijuna kuna. Što radi Vlada na kraju godine? Preuzima gotovo milijardu kuna i povećava temeljni kapital firme. Pa mislim da li možemo ući u ovu godinu zaista na način da pričamo bajke a znamo da nam je situacija na terenu praktički katastrofa. I što se dešava sa takvim načinom u našem državnom proračunu i zbog čega nam onda raste javni dug jer kažu da je ovo super način, ove su potpore na ovaj način dozvoljene. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Boriću ako vam tu u Saboru serviraju priču da je deficit države 13,5 milijardi ili 12,8 a svi i Državna revizija i MMF i Svjetska banka i Europska zajednica kažu da je to 18,7 milijardi kuna nitko ne zna koliki su minusi u zdravstvu i onda je logična stvar da se događa ovo sa bilancom Jer nemoguće je da netko tko je kronični gubitaš u jednoj godini ima praktički i postane dobitaš i da naprosto nestane 830 milijuna gubitka. Jer se postavlja pitanje što je sa gubicima iz prethodnih godina? Jer država može preuzeti kredit i kreditnu obvezu međutim kredit niti je prihod niti rashod, kamate su jedino rashod, prema tome država nije preuzela gubitak. Dakle, to je bilančno igranje. A najbolja je priča sa HEP-om. Dignete građanima cijenu 25%, imate dvije sjajne hidro godine i onda se hvalite kako je HEP ostvario dobit. A tu dobit nije ostvario HEP nego tu dobit i to su napunili hrvatski građani. I to nije ništa drugo nego parafiskalni namet. Jer ako vi meni naplaćujete struju 25% više, a za to nije postojala nikakva potreba vi ste meni praktički uveli dodatni porez. Ali to ste mi napravili i sa plinom i sa strujom. I prema tome ne možemo pričati o tome da smanjimo parafiskalne namete građanima, zapravo poduzećima, a istovremeno ih stavljamo građanima. Ili se promjeni stopa poreza na dohodak pa dobijete 20, 30, 50 kuna više a istovremeno mjesečno platiti 100 kuna više struju. rekao sam nevjerodostojni dokumenti koji su za sva tri poduzeća koji su itekako različiti u 95% teksta identični naprosto više ne bi smjeli prolaziti u ovom Visokom domu. Ali nažalost vladajuća Kukuriku koalicija će donijeti odluku da hrvatskim građanima se povećava vanjski dug za 163,5 milijuna eura, a to znači

tezu, dakle pitanje ste postavili zbog čega posao nisu mogle dobiti pružne građevine koje su sposobne i taj dio posla odraditi, a onda ste kao odgovor dali razlog je neki drugi, da netko drugi može dobiti posao. Na samom uvodu svojeg izlaganja rekli ste koje su se to investicije dogodile, odnosno da se nisu dogodile. Jesu dogodile su se investicije, dakle elektrificirane odnosno na isti sustav vuče je stavljena riječka pruga, uveo se APB na dijelovima te pruge, izgrađeni su dalekovodi, elektrovučne … i to su sve projekti koje je započela prethodna Vlada. Međutim, poznavajući smijenjenog predsjednika uprave, a dobro ga znam i svojevremeno smo i zajedno radili, sumnjam da bi on uopće pokrenuo na ovakav način optužbu, bivši predsjednik uprave, gospodin Perišić, i optužio ministra za odluke kojima je samo u tom u tom dijelu nanesena šteta za 100 milijuna eura. Pa kad bi se sva ova gradilišta koja su odrađivana ovih godina, mi koji smo negdje u tom dijelu poslova radili, bilo bi interesantno pogledati malo te građevinske dnevnike, te knjige, napraviti jednu stručnu ekspertizu svih tih radova koji su odrađivani i način na koji su odrađivani ja se bojim da bi se moglo tu dogoditi puno jača stvar nego što je ono bojanje tunela nekoliko puta ili ne znam nekakva slična ta afera. Ako govorimo o onom što se radi i nekakvim novim projektima, a vezanim naročito opet se vraćam na tu riječku prugu jer je ona ključ bez obzira koliko bude koštala za daljnji razvoj tog vitalnog po meni hrvatskog interesa i gospodarskog pravca razvoja riječke luke je ravničarska pruga. U kojoj fazi su projekti, što je po tim projektima odrađeno? Četiri godine mandata praktički ove Vlade su prošla, osim ovakvih kreditnih zaduženja, osim parcijalnih rješavanja problema i sprečavanja odnosno osiguravanja likvidnosti kreditnim zaduženjima ja napretka u tom polju ne vidim. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Klarić, pa zar nije logično ako ste preuzeli tolika jamstva da onda te firme naprosto preuzmete firmu kćer koja dobro funkcionira zbog nekakvih zakonskih prepreka, direktiva Europske unije, ne može se javit na natječaj i ako treba organizacijske postavite u sasvim neko novo trgovačko društvo u vlasništvu države ili čak date nekom na upravljanje, privatizirate, napravite što god hoćete ali bitno da ta tvrtka koja je sposobna dobiva poslove u Hrvatskoj, da ih ne dobiva netko drugi. Ali kažem, ovo je simptomatično. Ako netko naprosto ne želi napravit ništa od toga nego samo uporno tvrdi pružne građevine ne mogu dobit posao zato što su poduzeće kćer onda jasno zašto se to događa. Druga stvar, govoriti o otpuštanju radnika, otpremnina, o smanjenju broja radnika, ako nemate jasno posloženu situaciju što će se događat nakon toga kako i u kojem obimu će tvrtka raditi da bi onaj preostali dio zaposlenih imao šta radit, mogao ostvarivati određenu zaradu, a ne stvarati gubitke su bačeni novci. Jer vama naprosto ako niste stvorili firmu, ako imate jednog mastodonta koji guta tolike i tolike novce u hladnom pogonu otpuštanjem samo nekoliko tisuća ljudi niste riješili ništa. Dakle vi morate definirati što želite od Hrvatskih željeznica, koje pruge su vam interesantne, koje nisu interesantne, onda to treba već jedanput netko presjeći, a ne raditi ovako kao što se radi, stvaraju se silni gubici, stvaraju se problemi za proračun. Najveći problem što nama propada prateća industrija, dakle propada industrija koja je itekako bila vezana uz željeznice. To je Gredelj, to je Đuro Đaković, to je Končar i to su stotine ili tisuće obrtnika i malih i srednjih poduzetnika koji još iz vremena bivše države su radili za te velike tvrtke, radili za HŽ i ništa drugo nisu radili i proizvodili. Svi su oni sada u problemima samo zbog toga što netko nije imao snage i znanja restrukturirat HŽ, a možda su i neki viši interesi u pitanju. Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Šuker, rekli ste da se ovakvi zajmovi ne rade na kraju mandata. Ta je je izjava ili netočna ili djelomično točno. Naime, vi sigurno dobro znate da za pripremu svog zajma pa tako ovako velikog zajma je potrebno određeno vrijeme da se takva dokumentacija pripremi. U pozadini te pripreme je bio projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora. U rujnu 2013. se krenulo s izradom takvog dokumenta i tijekom 2014. se na njemu radilo i 2015. u veljači kad je Svjetska banka došla izvršit pregled toga, kad je projekt bio završen Svjetska je banka rekla to je u redu, govorite o tri dokumenta koja su identična. Pa naravno postoji u pozadini ovog projekta i taj se projekt može vidjet, on je dostupan, vidi se detaljni prikaz svih troškova koji su za Svjetsku banku bili prihvatljivi. I kad vi kažete da se javni dug povećao za 163,5 milijuna eura, ali ne smijemo prešutit da se dio tih sredstava, 40% sredstava se koristi za za refinanciranje dosadašnjih obaveza od komercijalnih banaka koje imaju visoku kamatnu stopu pa će se na taj način uštede koje će bit ostvarene, HŽ Infrastruktura i Putnički prijevoz 68 milijuna kuna, to je procjena, a HŽ Cargo 74 milijuna kuna. Ta će se sredstva ponovo moći koristit za razvoj. Dakle ne možemo stvari gledat samo jednostrano. Još jedanput da zaključim, za pozadinu ovakvih projekata je potreban tim stručnih ljudi koji su radili eto vidimo skoro dvije godine i napravili su dobar posao i na tom im treba zahvaliti. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Žagar, ja sam rekao na početku onaj tko zna kako funkcioniraju međunarodne financijske institucije, dakle Svjetska banka ili Međunarodna banka za obnovu i razvoj ne daje kredit … za taj i taj projekat. praktički vama daje sredstva da financirate tekuću likvidnost, a za to morate provesti određene reforme. Dakle hrvatska strana je ponudila što će financirati sa tim kreditom. Da li je bilo bitnije refinancirat nekakve obveze ili financirat nešto što je daleko bitnije da bi HŽ u ovakvom organizacijskom obliku kao što je sad postavljen mogao funkcionirati to je stvar onih koji su to radili. Iz ovih materijala se to ne vidi, ali ako ćete vi 70% ovih sredstava iskoristit kao što ste vi rekli za reprogram nekakvih kredita koji imaju nešto višu kamatnu stopu vi u principu niste ništa napravili. Jer restrukturirat firmu, samo otpustite jedan broj zaposlenih, a ne znate, niste definirali što ćete sutra raditi, niste stvorili sredstva za rad toga. Rekao sam vam, što će bit sa one 44 lokomotive koje premijer Milanović tako pompozno najavio prije 3-4 mjeseca da će se radit u Končaru. HBOR nije dao kredit za to, to nitko živ neće financirat, ali bez tih lokomotiva jedna od ovih tvrtki ne može funkcionirati jer kolega Novak je rekao da sa postojećim lokomotivama izvan granica Republike Hrvatske ne mogu otići, dakle vi morate stvoriti određene preduvjete da bi se ovo moglo provesti. O tome vam ja govorim. Dakle Svjetska banka neće vama reći evo vama 10 milijuna eura za ovo, 10 milijuna eura za ono. Vi ste se globalno dogovorili koje ćete reforme provesti i na ime tih dogovorenih reformi vi ste predložili što ćete raditi i zašto vam trebaju novci. Dakle oni vas ne obvezuju da vi, vi sami odlučujete zašto ćete ih potrošit. Ali da bi dobili te novce i da bi dobili nekakve sljedeće novce morate pokazat vjerodostojnost da ste proveli reforme, međutim ovo što se dogodilo sa Gredeljom je naprosto nemoguće nadoknaditi. Hvala lijepo. Kolega Šuker, čisto da vas ispravim u jednom detalju, nije 44 lokomotive nego je 44 elektromotorna i dizelmotorna vlaka, ako se varam 32:12 je omjer, jel tako, ali nema veze. To su elektromotorni, dizelmotorni vlakovi koji će služit isključivo za unutarnji prijevoz što gradsko prigradskih, što linijski da, ali nisam zbog toga reagirao. Vi ste u svom izlaganju predložili model za pružne građevine, rješenja problema pružnih građevina. Iako znam da je dobra namjera, ali nije to dobar model koji ste vi predložili jer bi nas doveo u neke druge probleme koji će možda i opet proizać' iz ovoga. A riječ je o tome da mi imamo obavezu održavanja infrastrukture. Novom organizacijom koja je uvedena za vrijeme ovog ministra smo kompletno održavanje prebacili u pružne građevine. I sada se pružne građevine one su praktički predodređene kao firma koje trebaju vršiti redovito održavanje i servisiranje infrastrukture. Ako to neće oni raditi onda ćemo morati to dati nekom drugom. E sada je upitno da li se pružne građevine svjesno uništavaju da im se smanji vrijednost pa da ih se jeftino proda ili će se svjesno uništiti da bi se otvorio prostor nekom drugom tko će uletiti u tu priču. A spomenuti su i stručni timovi za projekte. Sjetite se one tiskovne konferencije, ministar ako se ne varam sa 12 žena okružen, 12 voditeljica europskih projekata. Neke od tih osoba poznajem i ja još iz vremena dok sam radio tamo i dapače, te koje poznam cijenim. Gdje su sada? Da li je moguće da smo osobu koja je vrhunski stručnjak, a to i ja tvrdim za nju, koja je bila imenovana šeficom jednog od tih projekata, smijenili i stavili malte ne na mjesto referenta i ponizili do maksimuma. Kolega Novak, hvala na ispravci ali bitno je da znamo o čemu se radi. Međutim ja kada sam govorio za pružne građevine ja nisam predlagao to kao gotovo rješenje, nego sam rekao ako nešto predstavlja problem postoji niz zakonskih modela da se to riješi. Isto tako kao što postoji i odluke koje će riješiti da pružne građevine budu održavaju tu infrastrukturu. Prema tome sve se to da složiti samo treba postojati želja da nešto što je praktički u ovom trenutku najvitalnije u tom željezničkom da kažem opusu održite ili je pitanje da želite to svesti na nekakav minimum pa da to neko jeftino kupi i da onda poslije toga masno naplaćuje sve te poslove. to je ključno pitanje. A kada ste spomenuli onih 12 Gracija koje su stajale iza ministra, ja sam rekao da jedan od ključnih problema Hrvatskih željeznica što određeni projekti koji su tu i koji mislim da se svi slažemo nisu krenuli i ne financiraju se iz EU fondova. A da bi to napravili trebate imati stručne ljude koji će to pripremiti. I da smo krenuli odmah da je to bio primarni zadatak da si je to ova Vlada uzela kada je krenula onda budite sigurni da uporno na valovima toga uspjeha bi se dogodile mnoge pozitivne stvari za Hrvatske željeznice. I došli bi do toga da pojedine linije nemaju ekonomsku opravdanost. Pa ljudima je svejedno jel se voze sa autobusom, sa mini busom ili sa vlakom njima je bitno da sigurno i na vrijeme stignu na odredište. Pa nitko neće plakati za vlakom zbog toga što je vlak, ako se sigurnije vozi i ako je on ne isplatio ako se sigurnije i brže neko doveze netko sa ovim autobusom ili nečim drugim onda je to vjerojatno rješenje koje je prihvatljivo. Pa ne možete financirati i stvarati gubitke samo zbog toga što je tako tradicija. Ali nažalost ako ne napravite ništa dobro ne napravite napravite nijedan kvalitetan pomak onda je normalna stvar da imate otpore i za nekakve tradicionalne prijevoze i netko će reći ukinuo si meni zug nemaš pravo na to, netko će reći ukinuo si meni feratu ili kako to već ide ne, uglavnom svak će nać svoj razlog. Kolega Šuker molim vas žene koje pošteno rade svoj posao zvati Gracijama. Molim vas nemojte to. može se i drukčije to shvatiti. Jakša (Novi val)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Gospodine Šuker, jedan moj dobar prijatelj i poduzetnik koji se bavi vađenjem i obradom kamena i taj obrađeni kamen izvozi diljem svijeta u Kinu, Ameriku, Koreju, Njemačku, Italiju, Austriju itd. i to nije problem jer to ide brodom i to dođe vrlo jeftino. Prilikom obrade tog kamena dolazi do škarta, taj škart se također može izvoziti, recimo u Njemačku, međutim on kaže problem je. ja govorim u čemu je problem, ako prijevoz obavi sa šleperom stavka je 50% od ukupnih troškova i njemu se to ne isplati. I onda ga ja pitam zašto se ne može Cargom, on kaže Cargo ne ovo što je gospodin Novak upozorio, ne može preko granice. Stoga smatram, a vi ste dobro rekli da ovo zaduživanje kreditiranju vezano za HŽ Cargo da je to direktno podizanje deficita što je točno, 163 milijuna eura, ali mislim da se je za nadat da ovaj kredit koji će HŽ Cargo iskoristiti da će to biti na podizanje tehnološkog nivoa kako bi bilo u službi našeg gospodarstva. **Zgrebec, Dragica

ispala bilo kakva uvreda. A što se tiče vaše replike, kolega BAloević dakle pa logična je stvar da HŽ mora vidjeti gdje može šta raditi što može prevoziti te na takav način tražiti posao. Zna se da je HŽ najjeftiniji prijevoz. Pa mi smo imali potpisan ugovor sa Turskom za one tzv. roro vlakove najprije do Ljubljane, na kraju su ti vlakovi potpisan je ugovor bio za roro vlakove do Beča. Uopće ne znam u kojoj je to fazi danas. Također sa turskom vladom se pregovaralo za roro vlakove koji bi praktički kamione koji bi dolazili sa velikim trajektima u Riječku luku od Rijeke vozio dalje i onda ćemo doći na trag onoga o čemu je govorila kolegica Holy oko zaštite okoliša i štetnosti, a isto tako i ekonomičnosti prijevoza. Dakle, sve to postoji samo naprosto HŽ trebaju vidjeti gdje imaju prostora i gdje imaju mjesta. Ali isto tako nelogično forsirati nešto kao što su nagibni vlakovi za Split koji nikako ne funkcioniraju, a istovremeno ste napravili autocestu i upucali u nju silne novce. Dakle razvijate dva konkurentska paralelna infrastrukturna projekta projekta i još uz to imate i avion, pa to je onda logična stvar da će svi imati problema i da nitko neće imati dovoljno putnika. Ali ako splitska pruga bude primarno za, recimo za teret, onda se točno zna u kojem ono smjeru treba ići. A isto tako i za putnički prijevoz treba služiti. Da li će netko voziti ovo ili ono, pa na HŽ Cargo-u je da ponudi kvalitetan i jeftin prijevoz i da na takav način nađe kupce. To je jedini način. Ali na ovakav način da se samo …/Govornik se ne razumije./… sa novcima iz proračuna bez restrukturiranja to je naprosto bačeni novac u vjetar. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom. Danas ovdje razgovaramo o tri slična projekta, o tri slična zakona, o tri slična ugovora. To je kolega Šuker govorio da je i sličan tekst, pa i logično je da je sličan tekst jer se radi o sličnoj tematici, sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj za tri HŽ-ova segmenta u ukupnom iznosu od 163,5 milijuna. Kada bi danas bilo kojoj tvrtki, bilo kojem poduzeću netko ponudio za njegove projekte koje je trebao učiniti kredit od par milijuna eura ili onoliko koliko mu treba uz kamatu od 1% i na rok otplate od, dugoročno dakle od 10, 15, 20 godina, bio bi presretan da tako nešto ima i da može realizirati. Pa i država isto tako kada ima u prilici dobiti takav izvor financiranja za projekte koji su joj prijeko potrebni, mislim da treba biti zadovoljna i da svaka Vlada koja je odgovorna bi krenula u takve projekte. A ova Vlada je odgovorna i krenula je u takve projekte. Dakle ići će se u financiranje projekata vrijednosti ukupne 163,5 milijuna eura uz vrlo povoljnu kamatu, dakle oko 1% i na, uz poček od 3, do 5 godina, kako za koji od ovih ugovora. I uz otplatu na jedno dugoročno razdoblje dakle od 10, 15 i 20 godina. Vrlo potrebni uvjeti. A da je potrebno ulagati to zasigurno nije sporno. Govori se ovdje kako je naš HŽ u problemima. Točno, ali ti problemi nisu od jučer i oni su dugo, godinama, pa i desetljećima prisutni na ovim prostorima. Sjećam se još kao student kada sam putovao vlakom pa nije bilo čudno, čak su vlakovi znali kasniti po 500, 300 minuta i to je bilo normalno, pogotovo ovi koji su dolazili sa juga, gotovo da se nismo orijentirali po voznom redu nego dođeš na kolodvor, pa znaš da će neki vlak naići. Ja sam iz Broda išao prema Zagrebu. I tada smo si pričali kao anegdotu kako u Švicarskoj vlakovi su točni, dolaze u minutu kako po njima možeš sat namještati, što je točno. zašto to govorim. Pa da znamo odakle smo krenuli i gdje smo bili a nažalost ni kroz ovih 20-ak ili više godina otkada imamo samostalnu Republiku Hrvatsku i HŽ koji je hrvatski, nije se puno ulagalo, nije se puno promijenilo. Imali smo rat, mnoge pruge su bile onesposobljene, mnoge su ostale izvan funkcije, ostao nam je HŽ sa svojim problemima. ž Koji su problemi? Višak zaposlenih. Dakle niti jedan čovjek nije dobio otkaz bez obzira što što vlakovi nisu vozili, pruge nisu radile nego je to sve bilo na trošak proračuna. Radili ne radili dobivali su plaću, kakve su takve, ali su dobivali. Imali smo i imamo loše pruge, imamo loše vlakove. Sve je to nešto što je naše nasljeđe, sve je to što je prisutno kod nas godinama. I sada pogotovo oni koji na tome nisu puno radili da se to promijeni, sada govore kako je to problem. Pa kao da to nije problem bio i prije 5 ili prije 8 godina. I ova Vlada sada kada pokušava nešto raditi, pa evo i na ovom konkretnom slučaju sada postavlja se kao problem zašto se to radi, je li to trebalo i je li to novo zaduženje. je novo zaduženje od 163 milijuna kuna. I nije pitanje da li se zadužiti nego za što se zadužiti. Naravno da bi problem bio kada bi se zadužili za potrošnju pa te novce potrošili ali ako zadužiš se i uložiš u infrastrukturu u koju je potrebno uložiti, u nove vlakove ili u nove pruge e onda je to opravdano. I svaka bi zemlja bila sretna da može dobiti tako povoljne uvjete, da ulažu u svoju infrastrukturu. Da se sjetimo samo u druge infrastrukturne projekte, nedavno još prije par godina za vrijeme bivše Vlade se zaduživala za izgradnju autoceste i uz kamatnu stopu od 6 do 7%. Uz takve se kredite naravno ne mogu raditi infrastrukturni projekti ali uz ovakve uz 1% se može. Ali vidim da je to opet problem. Prema tome nije problem hoćemo li se zadužiti nego za što ćemo se zadužiti i po koju cijenu ćemo se zadužiti a ovdje se zadužujemo za projekt koji je dobar i uz vrlo povoljnu cijenu. Da li je nešto ova Vlada napravila na rješavanju ova 3 problema koja sam rekao, dakle višak zaposlenih, loše pruge, loši vlakovi? Je, ja bih rekao dosta toga što se moglo napraviti u 3 godine. Broj zaposlenih ukupno u HŽ-u 2011. kada je ova Vlada dakle stupila na dužnost bio je 17 tisuća 356. Sada je negdje oko 13 tisuća. Dakle preko 4 tisuće, skoro 4,5 tisuće zaposlenih manje. Taj problem, dakle višak zapravo se rješava i već je dobrim dijelom riješen. Što se tiče loše infrastrukture. Pa samo ove godine, 2014. godine uloženo je oko milijardu, nešto manje od milijardu kuna u infrastrukturu, dakle u prugu i pružne građevine dakle u infrastrukturu Hrvatskih željeznica. Da je tako rađeno svih godina otkada postoji Hrvatska danas bi imali pruge na razini najrazvijenijih zemalja Europske unije. Ali opet su najglasniji oni koji to nisu radili pa prigovaraju nama za ono što oni nisu radili. Bilo je ovdje riječi i o vlakovima. Dakle, da, točno je da imamo loše vlakove, lošije nego što su u zemljama razvijenije zapadne Europe ali krenuli smo i s time, 44 vlaka su u planu da dođu na naše pruge od kojih su 22 ugovorena i samo je pitanje dinamike kada će koji doći na pruge. Dva su već isporučena. Izgledaju lijepo, oni koji su vidjeli, mogli su vidjeti. Prema tome, mene raduje da smo krenuli dakle i u rješavanje i tog …/Govornik infrastrukture a bogme rješavamo i zaposlene. Naravno ovdje je bilo i pitanje da li se ova sredstva trebaju upotrijebiti za zbrinjavanje u onom jednom dijelu, manjem dijelu i za zbrinjavanje zaposlenih. Pravo pitanje je da li treba ići na zbrinjavanje zaposlenih ako ih ima viška, a ako treba onda naravno da zato treba osigurati novce. Koje novce? Pa one koji su najpovoljniji i najjeftiniji. Ako se država da bi pokrila svoj deficit za duže po puno većoj kamati nego što je ovo onda je logičnije da ćeš upotrijebit te novce koje si dobio uz 1% nego neke koje si dobio uz 3, 5 ili ne daj Bog više posto. Prema tome, naravno da je opravdano. Ako nećemo iz ovih novaca onda ćemo to iz proračuna, a proračun se zadužuje nažalost skuplje nego što se ovdje zadužujemo. Prema tome problema naravno ima, problemi se rješavaju i zaista je dobro da evo sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj smo krenuli u ovaj projekt, inače Međunarodna banka za obnovu i razvoj dakle i do sada je sudjelovala u niz dosta dobrih projekata u Hrvatskoj do sada je mislim uloženo negdje oko u Hrvatskoj od '93. otkada smo otkada smo prisutni u Ugovoru sa Međunarodnom bankom, negdje mislim oko 3 milijarde eura i to su povoljna sredstva. Naravno, ta se sredstva i ne mogu trošiti onako kako bi to nekome palo na pamet, s kontrolom su dakle u uvjetima koje banka diktira. Onaj tko da sredstva u ovom slučaju dakle ima pravo ući u svaku fakturu, u svaki ugovor, sve pregledati, ima pravo inspekcije i revizije, prema tome odvijat će se po nekakvim ajde da kažem maksimalno transparentnim i najvišim standardima koji su prisutni danas u međunarodnim financijskim institucijama. Prema tome, mi imamo pred sobom dakle jedan program koji je sigurno dobar, koji je kvalitetan, koji će pridonijeti rješavanju sva tri ova problema o kojima sam govorio, s kojim se susreće odnosno s kojima živi HŽ već desetljećima, dakle i sa brojem viška zaposlenih i sa lošim vlakovima i sa lošim prugama, uz vrlo povoljne uvjete financiranja, dapače vrlo ja bih rekao u ovom času povoljnije teško je i osigurati i uz dobar rok otplate. Prema tome, mislim da se radi o dobrom izvoru sredstava i dobrom programu i naravno da će oni doprinijeti rješavanju problema koje ponavljam ova Vlada nije stvorila, ali ih je ali ih je naslijedila i valjda nije njen grijeh što pokušava rješavati probleme i upozoravati na probleme, grijeh je valjda onih koji te probleme do sada nisu rješavali. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Jelušić, ja ću vama govorit brojke, a vi meni recite da li je to sve baš i onako kako vi pričate pa da se uskladimo. Broj putnika pao je od 2012. sa 27 milijuna 668 na 21 milijun 926, znači 6 milijuna putnika manje u 3 godine mandata vaše Vlade. Prijevoz robe sa 11 milijuna i 400 tisuća tona na 10 milijuna 668 znači 730 tisuća tona manje robe. Dnevno znači za 2014., čitam iz izvješća HŽ Infrastrukture, znači 25 tisuća putničkih vlakova na razini godine manje. Teretnih 7 tisuća, znači to vam je dnevno 100 vlakova manje putničkih i teretnih. Prosječna brzina putničkog vlaka sa 44,35 km na 46 km/h povećana, a teretnog vlaka je pala sa 21,17 na 20,67 km. Prosječno kašnjenje teretnog vlaka na 100 km je bilo 111 minuta u 2013., a u 2014. 115 minuta na 100 km. Znači na 100 km on zakasni 2 sata skoro 2 sata skoro i raste vrijeme kašnjenja. Pa sad vi meni objasnite ako sve to radimo, ako ulažemo u infrastrukturu, ako se modernizira, ako kupujemo vlakove, pada nam broj putnika, pada broj prevezenog tereta. Neću vam pisat što su o industriji oni napisali kao HŽ Infrastruktura i zašto oni vide razlog pada broja tereta ovdje. Pa tko koga ovdje laže? Pa ovo su brojke koje je napisao na službenoj stranici u izvješću u poslovnoj godini 2014. HŽ Infrastruktura, a gdje su priče o ovom menadžiranju ovih gubitaka. Pa to je čisto financijsko prebacivanje, amortizacija raznoraznih, prebacivanje firmi iz jedne u drugu. Pa tu nema nikakvog kvalitetnog rada i ne vidimo povećanje ničega, samo smanjenje. Pa kako može netko sa toliko smanjenim prometom putnika, tereta, bolje financijski stajati. Ja ne znam, ne vidim u ničemu osim onih 400 milijuna trošarina koje su im ušle temeljem 20 lipa, ništa drugo.

Ali upravo zato što su to brojke takve što imamo dakle smanjenje broja putnika, što imamo smanjenje brzine vlakova, što imamo sve lošije vlakove, sve lošije pruge i sve manje putnika, ova Vlada je krenula u projekt da se to zaustavi. Pa nije ova Vlada stvorila te probleme, pa ne pada broj putnika od jučer nego pada već 20 i nešto godina. Vlakovi nisu ovako loši od jučer nego su lošiji i lošiji svake godine, iz godine u godinu, a ova je Vlada tek smogla prva ozbiljne snage da nešto proba mijenjati. to je točno da su te brojke takve i upravo zato što su loše idemo pokušati nešto promijeniti. Prema tome, ako imamo loše vlakove što treba napraviti Vlada, probati osigurati povoljna sredstva što je uspjela naći i ići u nabavku novih vlakova na šta se krenulo. Zašto to nije krenula prije 6 godina, pa zato što nije bila na vlasti nego ste vi bili na vlasti. Ja se isto slažem da je Vlada to trebala prije 6 godina, ali nažalost to nije bila naša Vlada nego vaša. Zašto nije se krenulo u ozbiljnije investicije u infrastrukturi, zašto se svake godine nije ulagalo po milijardu kuna kao što se ove 2014., odnosno prošle 2014. išlo. Da se ulagalo svake godine toliko za vaših 20 godina vladavine bilo bi uloženo 20 milijardi u infrastrukturu i danas bi naše pruge sasvim bolje izgledale. Prema tome, točno da problemi su tu, nismo ih stvorili, ti se problemi slažu godinama i desetljećima, pokušavamo rješavati i ako nam nećete pomoći što ne morate, ali nemojte nas ni ometati da realiziramo nešto što je dobro. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom. Danas je veliki dan za hrvatsko gospodarstvo, strašno veliki. Dakle zadužujemo se za novih milijardu i 300 milijuna kuna što ide u povećanje vanjskog duga i polako onaj javni dug raste do 100% ukupnog BDP-a. Drugo, danas smo donijeli i vrlo važne odluke o zakladi za za djedu Hrvatske, gdje smo učvrstili položaj ravnateljice. Vrlo veliki korak koji je zaslužio jutarnju žestoku raspravu. I treće, danas je Vlada donijela odluku o sudjelovanju u dokapitalizaciji društva Podravka d.d. Koprivnica. Vrlo uspješne firme kojoj je potrebna dokapitalizacija. Kako ju vodi kadar SDP tako imamo i sada na kraju mandata i dokapitalizaciju. Ali to nije sve! 9. lipnja 2015. godine sklopljen je ugovor o kreditu, klupskom kreditu između Podravke, Erste banke i PBZ-a o kreditu od 58 milijuna eura također za dokapitalizaciju Podravke. O tome se malo zna ili nitko i ne zna, tako da je ukupna suma skoro 500 milijuna kuna za dokapitalizaciju Podravke. ćemo se mi na milijardu i 300 milijuna kuna za Hrvatske željeznice. Za putnički prijevoz sporazum za jamstvo Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 43 milijuna eura, za HŽ Cargo 41 i pol milijun eura, za HŽ Infrastrukturu 79 milijuna eura. Počeci su tri do pet godina, negdje pet negdje tri, rokovi vraćanja 15 do 20 godina i 10 godina s time da je ovdje čak uključeno za 79 milijuna eura koji je najveći kredit za HŽ Infrastrukturu poček od tri godine je uključen u tih 10 godina. Znači, mora se u 7 godina vratiti kredit. To što je 3 godine poček to je druga stvar. A što zapravo imamo od Hrvatskih željeznica i kako je u ove tri i pol godine nastavljen, da ne bi netko krivo shvatio, nastavljena erozija Hrvatskih željeznica možemo najbolje vidjeti po tome da danas ona pjesma o Jankecu i cugu ne postoji, jer iz Kumrovca više nema veze željezničke za Zagreb, dakle iz Hrvatskog zagorja. Pa nema, pa može bit iz Jastrebarskog. Dakle, pruga Sisak – Petrinja – Glina – Topusko – Karlovac je dignuta. Ne da je ukinuta linija, nego nema više pruge, niti ima pragova, niti ima šljunka, kamena na pruzi zato što je udruga a naslonjena na SDP zvana Kopa beach. Možete misliti kakav naziv domaći Kopa beach dobila pravo da iskoristi materijal sa nerentabilne pruge uz pomoć gradonačelnice Siska također iz SDP-a. Na tom materijalu prvo se govorilo da su zaradili oko 10 milijuna kuna. Najnovije informacije da su na tom otpadnom materijalu, dakle željezo, drvo, kamen, kamen, mramor i željezo zaradili 42 milijuna kuna ili skoro 6 milijuna eura. Istovremeno Hrvatska država se zadužuje uredno sa jamstvima za Hrvatsku željeznicu. Pruga Pleternica Našice i dalje ne postoji. Možda će Kopa beach dobiti pravo i da tamo digne prugu i pragove i sve ostalo što građevine koje idu uz prugu da bi iskoristila za sekundarne sirovine za rasprodaju materijala sa pruge. Nadalje, lokomotive. Jedna firma željeznička putnički prijevoz daje konkurentskoj privatnoj tvrtki HŽ, konkurentska HŽ Cargu lokomotive i vagone za prijevoz tereta, dakle ono čime se bavi HŽ Cargo da bi napakostio valjda HŽ Cargu. Sama željeznica propisuje pojedinačne vagonske pošiljke da se više neće moći prevoziti HŽ Cargo, ove kako reče kolega Novak marš rutne vlakove će dakle moći formirati kako bi išle, a o samoj željeznici ovise, netko reče ovdje Gredelj kojega više zapravo ima, nema, teško je reći. Đuro Đaković, također. I on vrši restrukturiranje. Gle! Što znači restrukturiranje? Ovdje ovim kreditom mi financiramo otpuštanje radnika i to je uglavnom to. Gospodine Antešić, recite mi zašto se odustalo od pravca Zagreb – Beograd, dakle RH1 kako vi to zovete ovdje ili desetog koridora i zašto se odustalo od modernizacije pruge Okučani – Vinkovci, a naručili ste elaborat kod Mate Gavrana u firmi MIG i platili je 15 milijuna kuna. I taj elaborat o modernizaciji pruge Okučani – Vinkovci stoji, jer kaže nema novaca, evo jamstava, ali nema niti jednoga podatka da se i jedan kilometar ili metar te pruge Okučani – Vinkovci modernizira, a na glavnom je pravcu prema Sloveniji, Srbija – Slovenija. Ne, jednog, niti jednog podatka. Čitao sam pozorno sve ove materijale. Okučani – Vinkovci niti jedan metar pruge nije rekonstruiran, niti predviđen za modernizaciju. Ovaj ministar koji je izvršio željeznicocid do kraja, zakajlao i zabio posljednji čavao u Hrvatske željeznice I ne samo zbog željeznica, negoli i zbog kopanja tunela ispod Neuma kao da je podzemlje Neuma hrvatsko. Pa Neum je i dalje, ne ono je i dalje dokle god ima do središta zemlje i jezgre ono iz BiH. Pa ne možete vi kopati tunel ispod Neuma ako je to bosansko-hercegovački teritorij. Koliko je uporno i pljuvao po Pelješkom mostu u početku ministar prometa, pljuje po Pelješkom mostu, po jedinstvu, dakle teritorijalnom jedinstvu Hrvatske i EU, ne samo Hrvatske. O cestovnoj svezi NATO pakta od Albanije preko Crne Gore do Slovenije, Hrvatske itd. Ne možete prijeći ako nema mosta Pelješkoga. Takve strateške stvari koje čovjek ne razumije, ali razumije stratešku stvar kada treba do zadnjega trenutka i zatvaranja Gruioa pregovarati o prodaji HŽ Cargoa. Zašto su tako uporni bili pregovori sa gospodinom Gruiaom, ako se može reći da je gospodin, kojega je Rumunjska zatvorila noći u 1 sat, a ja dobio informaciju u 3 na rumunjskom jeziku da je Gruio zatvoren. A dva dana prije toga je gospodin Dončić rekao da će potpisati za 7 dana ugovor sa Gruiom o prodaji HŽ Cargoa. … /Upadica se

kakve mi kadrove postavljamo u rukovodstvo Hrvatskih željeznica? Odakle su došli ti ljudi? Pa imate ljude koji ne znaju što je vagon, a postao je ravnatelj ili direktor Hrvatskih željeznica infrastrukture. Takvi ljudi iz likvidiranih firmi koji nisu znali voditi ni kućni savjet postaju direktori Hrvatskih željeznica ili direktorice. Ima i toga. Nisu se nikad ni vozili vlakom, to je strašno. Takva poslušnička selekcija, partijska selekcija koja dovodi ljude i njih u nedoumicu i u nezgodu da vode jedan sistem kao što je željeznica ili sustav kako god hoćete, a da nikad se s tim nije bavio. To je strašno! Ajmo mi o izravnim podacima. Dakle, Ivan Žagrić iz Batrine meni piše da je 100 i više ljudi izašlo iz škole željezničke za strojovođe ovdje u Zagrebu, a da nitko nije dobio pravo na staž, oni to kažu autorizacija koja je minimalno 6 mjeseci. Ponavljam to ponovno. I da ta djeca koja imaju 20 do 25, ima ih po 5 godina čekaju, nikada neće se moći zaposliti nigdje.

Ne, ne može. I naravno onda dadnemo po planu restrukturiranja nek idu u mirovinu, a 800 ih je riješeno ove godine 2014. jel, onda oni koji odu u mirovinu dobiju otpremninu 200 tisuća kuna pa ga operater konkurent HŽ Cargoa angažira da vozi lokomotivu i sa 60 godina i 65 i što ja znam koliko. A mladi čovjek ne može dobiti posao, koji je završio školu ovdje u Zagrebu za strojovođu ne može voziti lokomotivu, ne da mu, ne da mu autorizaciju. Tko ne da? Ministarstvo prometa. Što imam drugo govoriti? Svi ste zaslužili ostavke, svi! I vi gospodine Antešić, vi prvi! Jer ovdje slušate nas sto puta, jeste vi prenijeli ovo što mi govorimo ministru? Ovo je zaduživanje Hrvatske države i hrvatskih građana za gašenje radnih mjesta na željeznici. Da je promet onaj koji je bio, koji je govorio Borić, da je na tom nivou onda bi sasvim svi ljudi sigurno imali posla ako se smanji broj vlakova pa se smanji brzina, pa se smanji prijevoz broja putnika, pa se smanji prijevoz tona tereta pa onda Petrokemije, Luka Rijeka petrokemija nemaju sigurnoga prijevoznika. Dakle, ne može ni Luka Rijeka napredovati, ne može Petrokemija napredovati. Osim Đure Đakovića i Gredelja silna je industrija i kooperanti o kojima je govorio Šuker koji su bili vezani uz te firme ovisni i o poslovanju Hrvatskih željeznica koje nikako, ama baš nikako ni radom ove Vlade ili neradom ove Vlade zapravo ne mogu stati na svoje noge. O tome da se podijelila u tri firme, u tri oura kako bi se nekada reklo jel', putnički prijevoz, cargo i infrastruktura, potpuno bespotrebno. Mirela Holy je samo da kažem točan datum, imam njezino pitanje, od 2. travnja 2015. godine postavila pitanje ministarstvu i Hrvatskoj vladi "Kako se mogu Pružne građevine d.o.o. uključiti u europske projekte kako bi i one povukle sredstva za izgradnju pruga?" Vlada je odgovorila uglavnom nikako. Tako, ima tu obrazloženje, čitao sam pozorno i pomalo mi nije čak ni jasno. Kaže HŽ infrastruktura ne može sa svojom pokćerkom sklopiti ugovor. Gle molim te čuda, a Slovenija sasvim drugačije je napravila uvjete pa onda mogu raditi svoje pruge. A Pružne građevine moraju propasti ili moraju ići u stečaj ili ne znam ni ja u što, u likvidaciju najvjerojatnije. Jer stečaj može završiti likvidacijom, a ne mora ali najčešće tako završava. dakle čitam ja ovdje u odgovoru Vlade na pitanje gospođe Holy i oni napominju onu prugu koju je govorio Novak Gradec kako li se zove treći put ide natječaj jel' tako? Ali i dalje u tom dopisu kojim Vlada odgovara gospođi Holy, gospodični Holy, nema nitijednoga metra pruge pruge Novska-Okučani-Vinkovci. Pruge kojom je nekada prometovao vlak koji se zvao Sava ekspres koji je vozio Ljubljana-Beograd 4 sata. Stajao je samo u Zagrebu i Slavonskom Brodu i Srijemskoj Mitrovici po jednu minutu, ništa više. 4, 4,5 sata Ljubljana, a zamislite vlak da ne govorimo o unskoj pruzi o kojoj nema pojma nitko. Ona vozi do Volinje dakle Kostajnica-Volinja i dalje ne vozi, tamo ima most i preko vode do slobode. Dakle nema dalje prijevoza unskom prugom. Vozi dizelka Dobriljin-Bihać. A to bismo mogli upravo kao prekograničnu ili međunarodnu suradnju Hrvatske i BiH ponovno rekonstruirati. Nažalost, nema ideje o tome.

Ali zaista više ja neću više govoriti o željeznici do kraja mandata. Evo neću više ili neka da Dončić ostavku ili ja više neću govoriti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Vaše izlaganje zabavljalo je dio zastupnika pa ćete sada čuti šta je to zabavno u replikama. Kolega Ivan Šuker. Dakle kolega Grubišić meni je ovo što ste govorili o dokapitalizaciji nije nimalo zabavno, dapače jako mi je čudno. Čudan mi je iznos, čudan mi je tajming jednog procesa koji se u značajnijoj promjeni vlasničke strukture dogodio prije nekoliko mjeseci, zašto tada Vlada nije reagirala. A još čudnije mi je da u određenim dokapitalizacijama koje se također događale u državnim kapitalcima, Vlada nije reagirala nego je pustila da dođe do promjene vlasničkih odnosa. Međutim vrlo je interesantno da nema reagiranja ni zbog potreba dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke, dakle vrlo čudno. A isto tako mene čudi, ne želim prozivati kolege iz Stranke umirovljenika jer nisu oni reagirali na ovu današnju dokapitalizaciju na sjednici Vlade jer ako ste primijetili jedan dio dokapitalizacije ide iz proračuna, samo ne znam iz kojih sredstava jer nije bilo takve pozicije u proračunu bar koliko sam ja pogledao proračun, a drugi dio dokapitalizacije nekakvih 60 i još nešto milijuna ide iz HZMO i Capital fonda. mi isto tako nije jasno ako HZMO ostvari gubitak koliko je ostvaren to je negdje oko 17 milijardi kuna može dokapitalizirati Podravku, a druga stvar isto tako vrlo je interesantna situacija što se uopće događa sa tim Capital fondom, nekada najjači fond u RH. Unutra su vam bile dionice najjače hrvatskih tvrtki koje su došle u HZMO u ime toga što nekad te velike tvrtke nisu plaćale mirovinski doprinos i s osnova duga su taj Capital fond je postao vlasnik dionica. Ali vrlo je interesantno da se on sada vadi iz naftalina kao jedan od onih koji će dokapitalizirati Podravku pa će biti vrlo interesantno pratiti razvoj situacije na terenu. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Zgodne su te stvari pred izbore. Naime, valjda se hvata zadnji vlak s obzirom da znamo. razumije./ … Mislili ste vjerojatno na ono što sam izvijestio vas sve skupa o velikom danu hrvatskog gospodarstva o ekspanziji Podravke koja eto mora i klupski ugovor između Erste banke, Privredne banke i Podravke sklopiti. Evo primjerak klupskog ugovora. Ja ne znam znam razne kredite velike i male, ali za klupski ugovor. Ne znam kakav je to klupski ugovor. Valjda kao Mamić i Modrić itd. A što se tiče odluke Vlade, evo imam odluku Vlade kaže ovako "Nalaže se Centru za restrukturiranje i prodaju … centar da u ime i za račun RH izvrši upis i uplatu najviše 141 tisuću dionica" itd. po 300 kuna. A mi znamo i vi znate dobro da je Centar za restrukturiranje dobio jamstvo od 600 milijuna kuna opet od hrvatske Vlade. Stalno prelijevamo iz šupljeg u prazno i tako se devera što bi rekli i pokušava nešto ali osvanut će to sve jedanput ili kod Cvitana ili kod koga bilo drugoga, samo doće vrijeme i za to. Nije još vrijeme. **Zgrebec, Dragica Kolega Grubišić HŽ uvijek su trebale pomoć države i to nije sporno. Međutim od 2006.do 2011.prosječan iznos koji se izdvajao direktno iz proračuna bio oko milijardu, milijardu i 100 milijuna kuna kuna od godine do godine. Dolazi nova vlast, ona kaže idemo u restrukturiranje i smanjujemo tako da taj prihod iz državnog proračuna u 2013.iznosi 515 milijuna kuna. onda se pitamo zašto ovaj minus od 838 u tadašnjem rezultatu. Onda u 2014.najedanput prihod sasvim dovoljan, čak imamo i dobiti i ja cijeli dan pokušavam saznati istinu i ona je ovdje. Poslušajmo, prihod od prodaje željezničkih usluga u 2014.godini iznosio je cijelih 155 milijuna kuna HŽ Infrastrukture i to minimalni pristupni paket 124 i manevriranje 27 milijuna kuna. to je ono što radi HŽ Infrastruktura, 10% ukupnih prihoda. Od nekretnina 22 milijuna, iz proračuna 952 milijuna, uvode 20 lipa i podiže se onih 500 na 952 milijuna kuna i onda ostali prihodi vrlo važno 133 milijuna kuna. čak su ti ostali prihodi veći od onih usluga koje oni rade 133 milijuna kuna od čega ukidanje rezervacije za otpremnine 58 milijuna kuna. Imamo financijske prihode 129 milijuna kuna, uzeli su dobit pružnih građevina, prikopčali ih sebi i mi imamo pozitivan financijski rezultat sa 10% prihoda od svojih usluga koje slušamo na milijardu i 400. Shvaćamo li s čime se mi bavimo? Pa mi se čudimo onda što nam pada promet, što nam pada broj prevezenih putnika, broj prevezenih tona tereta. I kažemo da mi sa svim tim, danas uvjeravamo hrvatsku javnost, možemo bolje funkcionirati. Evo kako, jednostavno financijskim nekakvim potezima koji nemaju veze uopće sa djelatnošću ni time što se na HŽ-u radi. To su menadžeri i oni shvaćaju evo što trebaju raditi, čak će ih prihod nekretnina, to će se prodavati će im u jednom trenutku nadomiriti sve ono što gube iz svojih željezničkih usluga. Pa mislim, **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Borić, naravno da je prihod takav kakav je kada netko je ovdje govorio o redu vožnje da možete doći iz Siska iz Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice ali nemate nazad vlak, dakle ne možete se vratiti, ne možete kupiti ni povratnu kartu. Kolodvor Sisak u rekonstrukciji stoji već da ne kažem godinama. Kolodvor u Slavonskom Brodu obnovljen, ali kiša pada kroz krov koji je obnovljen, na peronima. Dakle ako imalo puše vjetar ukoso kada kiša pada, jednako ravno pada ne pada kiša na peron. Ako pada imalo ukoso pokisnete ako nemate kišobrana na kolodvoru u Slavonskom Brodu. Pruga, dakle projekt, pazite projekt je naručen i plaćen a pruga Okučani-Vinkovci stoji. Sa više od 50 pružnih prijelaza, uređenjem kolodvora itd.. A to je na glavnom, dva su glavna prometna pravca željeznička, 5B i ovaj bivši 10.-ti koridor željeznički. stalno govorimo o nizinskoj pruzi, o pruzi Rijeka-Zagreb koja je žila kucavica Hrvatske, nažalost kao da oni to neće da naprave, kao da se trude da se upropasti Hrvatska.

kolege gospodina Novaka i Šukera pa i vas gospodine Grubišiću, vi ste se zapravo na kraju malo našalili i ironizirali ste cijelu tu situaciju ali zapravo duboko svjesni teške situacije u Hrvatskim željeznicama. I onda ste govorili kakav je to ministar koji se bori protiv izgradnje Pelješkog mosta, mosta, resorni ministar se bori protiv izgradnje samoga mosta. Nadovezali ste se i na ovu liniju RH 1 kroz Hrvatsku do same granice sa Republikom Hvala vam i u istraživanju u Jadranu, jutros smo imali prigode slušati o natalitetnoj politici, odnosno ne imanju i nečinjenju i ne imanju te politike, demografskoj politici. I zapravo ne čini li vam se da ova Vlada sve ove godine, ovih 3,5 godine bez nekakvih korjenitosti, analiza, temeljitosti, procjene financijskih učinaka donosi određene zakone za koje ni sama ne zna kakve će učinke imati, odnosno donosi određene zakone pa ih povlači i o tome se naravno javno govori. I zapravo imate osjećaj kao da eksperimentira na hrvatskih građanima u svemu onome što se zapravo njih dotiče a evo sada i u ovom slučaju vidimo sa Hrvatskim željeznicama kada govorite zapravo o davanju jamstava Vlade Republike Hrvatske za podizanje ovoga kredita. Mislim da se zapravo o tome radi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Boro Grubišić, odgovor na repliku. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Sjećate li se kolega Babić, prije nekih, 9 mjeseci je bila u medijima jedna vijest koja je, jedno 4, 5 dana se gurala kako će biti zapravo zbog nerentabilnosti ukinuta pruga Osijek-Zagreb? Pa je li moguće da se 4. grad po veličini u Hrvatskoj odsiječe željezničkim prometom od glavnog grada Hrvatske? Pa to je nevjerojatno. Ja znam da od našeg protesta iz Slavonije ne vrijedi ništa, oni to ništa ne poštuju, to ruka se suši polako. Ali zar je moguće da ikome padne ideja na pamet da željeznički odsječe Osijek od Hrvatske? Ili da idu valjda iz Osijeka preko Vrpolja, na Vrpolje, Đakovo-Vrpolje, pruga koja je zastarjela, starija od Marije Terezije, pa da ide a da nema podravske željezničke veze. To je strašno. Pa ako treba, recite nam gospodine Antešić, da ostanu samo dvije pruge u Hrvatskoj, mađarska granica – Rijeka, preko Zagreba i Dobova Tovarnik i gotovo. Da mi znamo onda da ukinemo sve ostale i da mi to riješimo i bez kredita i bez ičega, dajte Kopa Beachuneka digne sve ostale pruge i da proda taj materijal, zaradi lovu i riješena stvar. Šta će nam onda, idemo osnovati samo autobusna poduzeća i dati privatnicima da voze autobuse i gotovo. Iako, opet ponavljam, po ne znam koji put da je Bismarck je odavno rekao, država je jaka onoliko koliko je jaka njena željeznica. Svako selo u Njemačkoj ima vlak trećeg reda pa se spaja na onog drugog reda od Wormsa do Mainza, od Mainza do Mannheima i onda se spaja na glavnu vezu za München, Frankfurt itd.. A kod nas opći nered i to ovaj ministar ne zna niti će ikada znati urediti i zato i zaslužuje to što sam rekao za govornicom. Mladen Marelić. **Marelić, Mladen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić bilo bi dobro da jednom prošetate i pogledate radilište Pelješkog mosta. Rekli ste u svojoj diskusiji da je ministar više puta pljuvao po tom projektu, da je više puta …/Govornik se ne razumije./… po tom projektu, gospodin Grubišić misli da je odgovoran ministar kada je procijenio kada se dobilo da će osigurati sredstva za radilište, nastavi graditi, onda je počeo pričati o mostu, kada se realno ostvaruju svi preduvjeti da može početi raditi. A ne radilište u kojem su se tri puta otvarali radovi, su se građevinski radovi platili 70 milijuna. 8 godina se radilo, pogledajte što se napravilo tamo u ta tri puta otvaranja i 8 godina radova. Sramota je to za onog koji je počeo a nije ga završio. A kada su ga započeli trebala su se osigurati sredstva za završetak tih radova. Mislim da je ozbiljan ministar, ozbiljna Vlada sada osigurala sredstva, sigurno do 75% i da ćemo početi graditi taj most i da će ta fama prestati o njoj. A mi koji ćemo ga sigurno koristiti dosta više jer sigurno jedan do dva puta tjedno prolazimo, preko preko njega ćemo prolaziti a sada ga zaobilazimo. I nije nam baš ugodno čuti priče koje se pričaju, mi ovo, mi ono. Nisu ništa radili, niste ga napravili a ministar je osigurao sada sredstva, Vlada i most će se raditi.

Da, vi kao da ne živite u Hrvatskoj. Gdje ste vi bili kada je gospodin ministar izračunao da mu je jeftinije kroz Neum napraviti cestu i da odustaje od Pelješkog samo zato što je to počeo Ivo Sanader radit i HDZ, ni zbog čega više. To je kapric bez pokrića i bez potrebe. Sve ove pristupne ceste što su napravljeni i bentovi do obale bit će iskorištene za Pelješki most. Što se pet puta pojeo janjac, pa dobro pojest ćete i vi nekoliko puta kad bude prvi stup pa kad bude srednji stup pa kad stavite

to da je vaš ministar uporan bio zajedno sa premijerom da treba kroz Neum, da Hrvatska gradi kroz drugu državu pa je li to ima pameti igdje, da kroz drugu državu Hrvatska gradi cestu, da gradi ispod Neuma cestu kao da je ispod Neuma hrvatsko, da gradi tunel, a tektonski poremećaji znamo kako rade e to je stvarno smiješno. Pa su onda još našli i dogovorili sa BiH da zafrkava za neka dva škojića tamo. Kako sad nema škojića kad Europa, nije ministar dao pare nit će dat, nit je dao zeleno svjetlo nego Europska unija koja je malo pametnija od minitra. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu pa pozivam poštovanu Mirelu Holy da uzme riječ. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Prilikom rasprave ova tri prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a u cilju održivih Hrvatskih željeznica treba naglasiti da je usprkos ovom kreditu kojim se navodno provodi restrukturiranje u cilju podizanja učinkovitosti poslovanja Uprava HŽ Carga

ukidanjem pojedinih proizvoda ili usluga, dakle rezanjem, a ne ulaganjem u razvoj i stvarno podizanje učinkovitosti poslovanja. Ponavljam, ukidanjem prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka osim gašenja 500 radnih mjesta dovodi se u pitanje i opstojnost pojedinih lokalnih i regionalnih pruga, a naročito se za malo i srednje poduzetništvo poskupljuje trošak transporta odnosno povećava udio troškova prijevoza u cijeni proizvoda te se dodatno smanjuje konkurentnost gospodarstva. Upravo radi toga Austrija i Mađarska subvencioniraju prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka, a mi se umjesto toga zadužujemo da bismo mogli ugasiti radna mjesta, a kad radna mjesta ugasimo pitanje je tko će uopće moći vraćati kredite. Slično je sa Pružnim građevinama. Iako trenutno nema viška radnika otpušta se novih 400 radnika, a već smo otpustili 500 radnika i to zbrinjavanjem putem ovog kredita. Ideja je da se umjesto postojećih angažiraju mlađi ali sezonski radnici i istovremeno HŽ Infrastruktura po treći put objavila je natječaj za gradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci pri čemu je svoje društvo Pružne građevine isključila iz nadmetanja radi sukoba interesa. Sindikati Hrvatskih željeznica su početkom mandata dakle daleke 2012. godine ponudili rješenje da se izbjegne ovaj sukob interesa. Dovoljno bi bilo da se Služba za EU projekte izmjesti iz HŽ Infrastrukture u državnu agenciju čime bi nestala vlasnička veza korisnika EU sredstava i Pružnih građevina. Vlada umjesto da Pružnim građevinama omogući da rade na ovim projektima diže kredit za zatvaranje radnih mjesta i to je jedan tipičan primjer kako krupni kapital osvaja tržište i kolonizira zemlje u razvoju. Podsjećam na nezadovoljavajući odgovor Vlade Republike Hrvatske na moje zastupničko pitanje koje je tijekom ove rasprave već spomenutom u vezi sa statusom tvrtke Pružne građevine u provedbi projekata izgradnje i održavanja željezničke infrastrukture s posebnim naglaskom na projekte koji se sufinanciraju iz EU fondova. Naime, odlukom skupštine Pružnih građevina ova je tvrtka onemogućena u sudjelovanju u natječaju za izvođenje radova obnove i modernizacije pruge Dugo Selo-Križevci vrijedne 198 milijuna eura, od čega je najveći dio trebao biti financiran sredstvima EU fondova. Sindikati su, ponavljam još jednom, još u travnju 2012. godine resornom ministru i Vladi ponudili moguće rješenje prema kojem HŽ Infrastruktura više ne bi bila korisnik sredstva već bi to bila posebna državna agencija ili ured odnosno predložili su da se Služba za EU projekte izdvoji iz HŽ Infrastrukture u državnu agenciju čime bi bila eliminirana mogućnost budućeg tumačenja postojanja sukoba interesa. Takav model primijenili su naši susjedi Slovenci. Nažalost, u cijelom ovom razdoblju Vlada Republike Hrvatske nije učinila ništa kako bi omogućila sudjelovanje jedine hrvatske tvrtke koja je specijalizirana za gradnju i održavanje objekata željezničke infrastrukture u projektima koje sufinancira Europska unija, a to sudeći po sadržaju Vladinog odgovora na moje pitanje ne planira učiniti niti u budućnosti. Posljedica ovog potpunog nerazumljivog i nerazumnog stava resornog ministra Siniše Hajdaša Dončića i premijera Zorana Milanovića bit će da će se projekti koje sufinancira Europska unija i Republika Hrvatska dodijeliti strancima, dok će hrvatskim tvrtkama eventualno pripasti tek najjednostavniji podizvođački radovi iskopa na kojima naravno nema značajne zarade. Sindikati su osim toga zatražili pravno mišljenje Odvjetničkog društva Župić i partneri, specijaliziranog za EU trgovačko pravo prema kojem osim kriterija sukoba interesa unutar Europske unije postoje druga pravna pravila temeljem kojih se odlučuje o mogućnosti sudjelovanja poslovnih subjekata u projektima koje financira Europska unija. Radi se o kriterijima povrede slobodnog tržišnog natjecanja, nedopuštenog ograničenja pristupa tržištu i diskriminacije tržišnih subjekata, odnosno o povredi načela razmjernosti zabrane. Prilikom donošenja odluke Europski sud vodi računa o svim navedenim kriterijima, a ne samo o jednom. Slijedom prethodno rečenog proizlazi zaključak da je odluka skupštine pružnih građevina o samoisključenju društva iz natjecanja za projekt izgradnje drugog kolosijeka i obnove postojećeg kolosijeka na pruzi Dugo Selo – Križevci za društvo bila štetna. Umjesto toga valjalo je sudjelovati u nadmetanju, te konačni pravorijek prepustiti tijelima EU ili u konačnici Postavljam pitanje zašto Vlada postupa na ovakav način i voljela bih da mi zamjenik ministra odgovori na ovo vrlo jasno pitanje. Zar vam je namjera da uništite pružne građevine i HŽ u cjelini. Neshvatljivo je i ukidanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka kao posljedice odluke HŽ Infrastrukture da za 25% digne cijenu određenih trasa. Paralelno država ne potiče prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljki, pa je jasno da je državna politika uzrok gubitka roba na željeznici i to u korist cestovnog prijevoza. To je ekološki i energetski štetno, a kumulativno i ekonomski jer se na taj način podiže cijena transporta. Za HŽ Cargo takva politika je dvostruko štetna. Zaoštravanjem konkurencije na prijevozu profitabilnih maš rutnih vlakova HŽ Cargo će izgubiti dio tereta što će uzeti mali privatni prijevoznici koji se ne bave logistički zahtjevnim prijevozom pojedinačnih vagonskih pošiljaka pa mogu naravno biti i daleko jeftiniji. Podizanjem cijene trase uz izostanak subvencije za pojedinačne vagonske pošiljke taj segment će se na željeznici sasvim ugasiti i posve priječi na ceste. No, kad bi država subvencionirala prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljki HŽ Cargo ne bi samo zadržao sadašnji udio već bi se još mnogo više robe vratilo sa ceste na vlak. Kada bi se pola robe vratilo sa ceste na vlak ne bi trebalo više dizati kredite za zbrinjavanje radnika HŽ Carga, prijevoz robe bi za korisnike bio jeftiniji, te ekološki i energetski mnogo prihvatljiviji. Sličan učinak imala bi i obnova pruga. Osim zapošljavanja pružnih građevina i cjelokupne građevinske operative prijevoz putnika i robe bio bi brži i jeftiniji što bi povećalo naravno i broj putnika i količinu prevezene robe. Znači uz smanjenje troškova prijevoznika imali bismo i povećanje prihoda. Opet ne bi trebalo dizati kredite za zbrinjavanje radnika. Da zaključim, nije točno da ne postoji rješenje i da ne postoji alternativa. Rješenje i alternativa postoje. Razumno je logično i u javnom interesu zašto Vlada ne koristi ta rješenja. Jednog će dana možda umjesto nas tu u Saboru prilikom saborskih rasprava raspravljati pravosudna tijela. Imamo prijavljenu jednu repliku, poštovani Tomislav Klarić. kad ste govorili o otpremninama, odnosno zbrinjavanju radnicima, o svemu ovome o čemu čitavo vrijeme govorimo i upozoravamo mi izgleda, a pogotovo kad se to odnosi na Hrvatske željeznice onda se naša Domovina, naše ministarstvo, naša Vlada ponaša ko pijani milijarderi. Na stotine i na tisuće zaposlenika HŽ-a su s tim otpremninama od par sto tisuća kuna koji su velikim dijelom bili ionako kroz nekoliko godina zreli za mirovinu potpuno po meni bespotrebno otjerani u mirovinu iz jednog sustava koji je savršeno funkcionirao ne posljednjih 5, 10, ni 15 nego čak stotinu godinu. Usporedbe radi Slovenija i Hrvatska, usporedbe radi luka Rijeka, luka Kopar, model i način kad se nešto radi planirano i sustavno je upravo usporedba Slovenije i nas koji se doista ponašamo ko pijani milijarderi, zadužujemo se kreditima na ovakav način. I lako je to tako raditi. U Sloveniji još imate pruge gdje su još uvijek likovni signali koji su se upotrebljavali za vrijeme Austro-ugarske i pruga funkcionira i prevozi daleko veći teret po lošijoj pruzi nego što je ova naša riječka. Mi otplaćujemo, tjeramo ljude sa željeznica. Mi željeznicu razbijamo na nekoliko firmi, pa tim firmama koje smo makli sa željeznice ne damo posao na željeznici, nego dovlačimo sa strane i sve to košta. Ja vam govorim i uvjeren sam u to, da je ogroman iznos sredstava otišao van da niti jedna dosadašnja afera ne bi mogla parirati ovakvom nečem trošenju što se događa na Hrvatskim željeznicama. Načinu na koji se stihijski ulazi od projekta do projekta bez prave strategije kao uostalom na žalost sve kod nas. Niti imamo strategiju gospodarskog razvoja, niti imamo prostornog, niti imamo razvoja Hrvatskih željeznica. Na ovaj način ne da posao svojoj firmi uzima druge firme, uzimat kredite da bi pokrio likvidnost, a ne radi se o iznosima od par milijuna kuna, nego o stotinama milijuna kuna i eura koliko će nas to koštati. Stazić: Vrijeme./… … dobivaš novac na ovaj način da se digne većina ruku ovdje i da se kreditno zaduži država još više. Poštovani kolega Klarić, ja smatram da je jako loše kada se zadužujemo kako bismo mogli otpuštati radnike. Mislim da to nije dobro ni u smislu kreditnog zaduženja države u velikom broju u narednih godina, ali mislim da nije dobro i zbog jedne još važnije stvari. Naime, ljudski resursi su najveće bogatstvo i države i općenito kompanija. Kada jednom izgubite ljudske resurse, kada izgubite kvalificiranu radnu snagu onda potkopavate bilo kakvu mogućnost daljnjeg oporavka kompanije. Meni je žao što se to ne razumije u Hrvatskoj. To su najrazvijene države svijeta shvatile i zbog toga jako veliku pozornost upravo posvećuju razvoju i očuvanju onih vrijednih ljudskih resursa sa kojima posjeduju. Ljudi koji rade na željeznicama, koji rade u Cargu, koji rade u pružnim građevinama, koji rade u Infrastrukturi su školovani ljudi koji imaju iskustvo, koji imaju stručne potencijale i kapacitet. Jednom kada ih izgubimo, kada oni otiđu izvan tog sustava mi ćemo izgubiti supstancu koja nam uopće može omogućiti da dalje stvaramo bilo kakav razvoj ovih poduzeća. Zbog toga smatram da se ovdje ne radi o restrukturiranju, da se ovdje ne radi o održivom razvoju iako je naziv samog ugovora odnosno ovog zakona takav, ovdje se radi nažalost o daljnjem uništavanju ove izuzetno važne kompanije odnosno grupe kompanija s obzirom na to da se više ne radi o jednoj kompaniji. Zaključna riječ zamjenika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenka Antešića. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. moram izraziti jedno osobno žaljenje kao bivši željezničar na riječi koje sam čuo danas u ovoj sabornici, nažalost sa mnogim izrečenim činjenicama bi se mogao složiti. Naravno sa mnogima ne. Ali, da pustimo moje emotivno raspoloženje itd., ja ću iznijeti nekoliko brojki kojima mislim ilustrirati trenutno stanje u Hrvatskim željeznicama, pogotovo u HŽ infrastrukturi koje će naravno dati možda jedno malo ljepše svjetlo nego ono s kojim smo mi pokušali danas osvijetliti željeznicu. Ali prije toga samo da kažem da od ovog zajma od 163 milijuna milijuna eura koji je temeljem smjernica za provođenje četvrtog željezničkog paketa, dakle od toga 55 milijuna eura ide za restrukturiranje odnosno za za povrat loših kredita koji su u prethodnim razdobljima uzimani. Dakle, to su činjenice, to su točne brojke. Tako da i ovo drugo je puno, dakle i ovaj ostatak je previše da se razumijemo, međutim to je to. Dakle, od toga 55 milijuna eura se vraća, odnosno vraćaju krediti koji su bili uzimani po kamatama 5 i više posto. Što se tiče HŽ infrastrukture ali možda prije nego kažem te konkretne brojke, ja stječem dojam kao da da mnogi koji, evo i kolega je tu vidim su radili svojevremeno na željeznici i mnogi diskutiraju na način kao da su se jučer probudili. Pa svi znamo dakle da su naše željeznice prošle kalvariju najprije rata pa onda iza toga država se opredijelila na gradnju autocesta. I željeznice i cijeli željeznički sustav on ne da je zapušten, on je erodiran u tehničkom, tehnološkom, kadrovskom i svakom drugom obliku. I evo ja moram posvjedočiti, to je kolega Borić spomenuo jednu cifru koja nije u potpunosti točna, dakle godinama se ne kritički upumpavalo u željeznicu novac koji nije davao nikakve rezultate. A željeznica je konstantno, dakle sustav je samo propadao i dešavale su se vjerojatno, ja nemam o tome podatka, stvari o kojima je zastupnik Klarić govorio. Vjerojatno vi imate više podataka pa bi možda bilo zgodno i to spomenuti na mjestu gdje to spada. Ali, što se tiče HŽ infrastrukture u 2014. godini ostvareni su investicijski zahvati u iznosu od 998,5 milijuna kuna od čega 71,6% su na kuna od čega 71,6% su na međunarodnim pravcima. Dakle, mediteranski koridor i ovaj koridor X. Dakle, to su na tim pravcima. evo ja ću samo taksativno nabrojiti, a znamo konkretne podatke. Prvo, dakle rekonstrukcija postojeće i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Križevci, pruga Dugo Selo-Botovo, dakle državna granica. Tu znate i sami da je dva puta poništen natječaj. 3.07. ove godine je objavljen poziv, dakle po treći put otvoren postupak nabave koji traje 45 dana. Procijenjena vrijednost je milijardu i pol milijuna kuna. I mi očekujemo da će se tokom ove godine pokrenuti ta investicija jer su sve druge pretpostavke ishođenja i građenja dozvola i ostalo su ispunjene. U tijeku je postupak nabave za prugu Gradec-sv. Ivan Žabno. Žalba je na Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Vrijednost ukupna je 241,5 milijun kuna. Trenutno je dakle na dionici o tome je bilo spomena taj bivši koridor X odnosno to sad također potpada pod mediteranski koridor obnova dionice Okučani-Novska od 19,5 km, ali to je još u sklopu pretpristupnog fonda i tamo su izvedeni građevinski radovi i radovi na obnovi kontaktne mreže. U tijeku su završni radovi na modernizaciji signalno sigurnosnih uređaja i telekomunikacijskih uređaja. Završetak kompletnog projekta je predviđen u toku ove godine. Zatim, obnova dionice Koprivnica-Botovo, državna granica. Radovi su izvršeni oko 80% i također se očekuje završetak u ovoj godini. Ukupna vrijednost je oko 150 milijuna kuna. Obnova dionice Ogulin-MOravice od 29km na pruzi Rijeka-Zagreb izvršeno je oko 60% dakle to je veliki remont i završetak se se računa u 2016.godini da bi bio završen. Tu radove izvode Pružne građevine i kompletno je u okviru HŽ sustava. Zatim obnova dionica Moravice-Skrad također na pruzi Rijeka-Zagreb 16km,radovi su u završnoj fazi, vrijednost oko 160 milijuna kuna. Zatim dogradnja osposobljavanja automatskog pružnog bloka uređen na dionica MOravice-Sušak-Pećine, radovi su također u završnoj fazi oko 68 milijuna kuna. zatim ono što smo govorili i u obrazloženju ovih zakona, završeno je 20, a za 29 željezničko-cestovnih prijelaza 29 su 29 su radovi u tijeku, a 50 se planira se još planira pripreme za željezničko-cestovne prijelaze. I naravno u fazi je priprema odnosno projektiranje i ishođenje potrebne dokumentacije za rekonstrukciju Brajdice u Rijeci. I možda još jedan podatak, za postojeće lučke kapacitete pruga, dakle završetkom pretvorbe sustava i ovih radova ova pruga Rijeka-Zagreb ona ne predstavlja usko grlo količini prometa. Ona ima kapacitet oko 12, već danas ima oko 12 milijuna tona što daleko, daleko nadilazi kapacitete Luke Rijeka. Tako da u smislu izvoza teretnog prometa željeznica trenutno nije usko grlo. Ona može postati usko grlo ako se ne bude obnova i rekonstrukcija radila predviđenom dinamikom i završetkom zagrebačke obale odnosno luke zagrebačke u i onda može doći u pitanje kapacitet pruge. Ovdje je bilo još spomena vezano za prometno povezivanje sjevera i juga odnosno Pelješkog mosta. Ja sam se u ove 3,5 godine u ministarstvu nagledao raznih ugovora o građenju, pa između ostalog i ugovora o građenju Pelješkog mosta, za koji to vi jako dobro znate, nije bilo osigurane niti elementarne pretpostavke da se može izgraditi. I to je ovu državu da bi izašli iz toga, to je ovu državu koštalo lijepih novaca. Isto tako vidio sam ugovor o gradnji, dakle znate šta znači ugovor ovi koji se bave tehnikom znaju što znači ugovor o gradnji autoceste Dubrovnik-Doli. Ne da nema ničega, nema ama baš ničega i bio je potpisan ugovor o gradnji, dakle Doli-Dubrovnik autocesta. Ne da nema građevne dozvole nego nema ni prostornog plana, nema ničega. Mi smo zahvaljujući prvenstveno činjenici što smo članica EU prišli realizaciji projekta na jedan drugačiji normalan način, izradom svih potrebnih potrebnih pretpostavi za realizaciju projekata, a to je izrade kvalitetne tehničke dokumentacije svih potrebnih studija i nakon toga se pristupa raspisivanju raspisivanju natječaja odnosno odabiru izvoditelja i onda tek ugovaranju. Nema ugovaranja više projekata odnosno radova po babu i stričevima i ovo što je ovdje spominjano recimo u predizborne svrhe itd. Uvijek su izbori i uvijek je predizborno vrijeme, ali toga više nema, to vrijeme je iza nas definitivno bez obzira koliko vi o tome govorili i koliko vi sada u ovo predizborno vrijeme pumpali atmosferu da je to ovo i ono. Evo ja zahvaljujem svim učesnicima u raspravi vrlo dragocjenim i korisnim sugestijama koji će možda u jednom drugom postupku, a to je kada budemo razgovarali o nastavu restrukturiranja željezničkog sektora svakako biti dragocjeni i od koristi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Poštovani gospodine Antešiću, spomenuli ste svoju povezanost željeznicom i emotivno vezano za nju i to je činjenica. Jednom tko se uhvatio odnosno radio u tom sustavu uvijek će to imati u sebi, pogotovo iz onog vremena kada je to bila praktički jedna vojna hijerarhija unutar svega toga. E pa kada sve to govorimo, a prava agonija HŽ-a je nastala od 2001. pa na ovamo svih ovih 14 godina, od osnivanja novih firmi od razbijanja i osnivanja onog RVR-a, od ukidanja radnih mjesta na željeznici, što vas srce ne boli kada pogledate naše kolodvore u kakvom su stanju. Pogledajte Riječki kolodvor, pogledajte i sjetite se koju imovinu ima i dan danas ima još daleko smanjenju HŽ. Što je sa Domom željezničara u Rijeci Za koliko je prodano, kako je prodano i u kakvom stanju? Što je sa željezničkim kolodvorom u Rijeci u kakvom je stanju? Tko će se voziti tko će uopće u njega doći? Sramota je pogledati onu čekaonu samo tamo. A ovo što smo govorili i što ja čitavo vrijeme tvrdim, riječka pruga ovakva kakva je i ne remontirana i bez ovog APB-a pa čak i u onom nesretnom sistemu 2, dvije vuče mogla je privući sav teret iz Riječke luke i dan danas to može. I tu se slažem sa vama. Ali tko će to odraditi, ljudi više nema, nema više ni skretničara, nema više pružnih radnika, sve će to odrađivati valjda nekakve druge tvrtke. Bez prave, smislene strategije se krenulo srljati uloženi su silni novci a mi ih poznajemo, i vi i ja te ljude kojima su godinu, dvije pred mirovinu isplaćivano po 200, 300 tisuća kuna da bi se maknuli sa željeznice, da bi taj broj došao na neki koji je netko propisao nekako. Željeznica ima ogromno bogatstvo u nekretninama koje propadaju, urušavaju se i zarasle su u korov. Da ne govorim o ovim glupostima o prodaji šlipera, pragovima u Sisku, Karlovcu preko nekakvih udruga o čišćenju pruga i svih tih nekakvih događanja koje su se vezale za sve to. I situacija ova današnja u željeznici da silnim ovim kreditima, sa ovakvim …/Govornik se ne razumije./… bez prave strategije i organizacije prometa jednostavno ne drži vodu i samo će i dalje gomilati dugove a kreditima će se to vračati godinama i godinama. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Josip Borić. Uvaženi zamjeniče, mi nismo protiv ulaganja u Hrvatske željeznice. Rekli ste jednu rečenicu da se godinama nešto u nju upumpavalo i da su rezultati nikakvi. Međutim, došla je nova vlast, došli su novi stratezi, nove uprave i krenulo se da ta željeznica bude bolja. Nakon uloženih sredstava mi utvrđujemo da ona nije bolja, ona je gora. Rezultati iste su katastrofalni. Pa vi ste u 3 godine izgubili, znači dok vi vodite tu firmu 6,5, 6 milijuna putnika. Kako se može izgubiti 6 milijuna putnika? Kako se može izgubiti 730 tisuća tona samo u prijevozu? Kako možemo pričati da mi ulažemo milijardu kuna godišnje u razvoj infrastrukture, u bolju infrastrukturu a pada nam brzina prijevoza tereta iz godine u godinu? Kako to može izgledati jedno s drugim. Pa to nema logike, nema logike, nema. I zato sam išao na onu priču o dobiti. Ministar Grčić kaže dobit je 19,8 milijuna, službeno izvješće HŽ-a tu na njihovoj stranici infrastrukture 157 tisuća kuna. Ma koga mi ovdje trebamo farbati, građane? Pa sve piše lijepo u financijskom izvješću, vidi se svaki tijek što god se dešavalo na tom dijelu. Iako nam je 10% svega ono što mi radimo, usluge, a sve ostalo su financijske operacije menadžmenta da iskažemo dobit. Pa mi varamo sami sebe. Pa mi ne možemo reći da smo bolji ako smo gori. I pokazuju rezultati da smo gori. Ako bi Jadrolinija koja vozi 12 milijuna putnika godišnje izgubila 3 milijuna ona bi bila u silnom problemu, onda nema stabilnosti. Ovdje gubimo 6 milijuna putnika u 3 godine i mi kažemo mi smo odlični, idemo mi dalje. Koliko ih još moramo izgubiti da bi shvatili da idemo u krivom smjeru? Pa valjda nešto bi sva ta silna ulaganja i poboljšanja trebala uroditi. Osim ovih financijskih operacija menadžmenta da iskažemo dobit. Mislim nemojmo se uvjeravati u nešto što ne stoji. I što ste učinili da nisu rezultati ovakvi? I kada ćemo više stati sa tim padom da nešto bude barem jednako u odnosu na prošlu godinu?

ovo stanje je očekivano, obzirom da ministar koji je nekritički potpisivao subvencije za željeznicu ne razlikuje lokomotivu od elektromotornog vlaka. Što drugo možete očekivati kakvo će biti stanje na željezničkom sustavu? Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasati ćemo kada se steknu za to uvijeti.